Prijedlog zakona broj 307. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. a u vezi sa

za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu RH. Hvala.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče

Hvala gospodine

Izvolite pretpostavljam stanku. Izvolite. Ali na koju na sljedeću točku? Da počnemo, da prije najavljujem točku, a onda ćete tražit stanku. Može tako? Dobro. To bi bila procedura.

broj 307. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. a u vezi sa člankom 190. našega Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika, dakle koje se odnose na drugo čitanje i amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Ispred Ministarstva poljoprivrede ovdje je državni tajnik gospodin Tugomir Majdak, pa ga molimo da daje uvod u tu točku. Izvolite. I sada, Izvolite gospođa Vukovac. očigledno prilično visokih smanjenja potpora za slijedeće ugovorno razdoblje. Naime, novi uvjeti za isplate potpora najrigorozniji su dosada iako su već započeli rokovi za predaju njihovih zahtjeva za potpore hrvatsko selo nema pojma o tome što će se od njih Prve edukacije koje su najmanju ruku trebale se održavati prije jesenske sjetve prošle godine dogovorene su tek za travanj ove godine i naravno na jednoj jedinoj koja se odvija u Slavoniji u Osijeku odavno nemate mjesta za prijavu. Nema druge nego ako Slavonci žele znati pod kojim uvjetima će moći naučiti za što će moći doći do potpora moraju sjesti na autobus ili vlak ili otputovati u Split ili Rijeku da bi o tome nešto više saznali čuli. Eto tako funkcionira educiranje poljoprivrednika u našoj zemlji. Mislim da je to najmanju ruku uvredljivo, ali i sramotno. Zahvaljujem. Naravno stanka se odobrava, ali idemo odmah dalje, drugu stanku je tražila gospođa Katarina Peović. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta da upozorimo da je ovo još jedan zakon gdje se dodatno liberalizira tržište i to ne način na koji smo već vidjeli da uništava domaću poljoprivredu. Na Odboru za poljoprivredu je postavljano pitanje zašto se u zakonu odustalo do toga da gospodarski subjekt koji prodaje ove proizvode mora imati sjedište u RH da bi državni tajnik dao odgovor da je to zato zbog ajmo reći u prijevodu pritisaka EU i da je riječ o sprječavanju ograničavanja slobode kretanja roba. Zašto bi sprječavali kretanje roba time da reguliramo znači gospodarske subjekte i zatražimo od njih da kad dolaze na domaće hrvatsko tržište da imaju svoju podružnicu i da budu registrirani u Hrvatskoj. Naravno da hrvatska država ne ide u korist našim proizvođačima nego je ona jedan autokolonijalni subjekt koji u ovom zakonu pokazuje da joj je jedino važno da otvori i liberalizira tržište svega i svačega i dodatno ugrozi našu poljoprivredu, a sjetimo načina na koji je Petrokemija uništena i nemamo odgovor na koji način će se Petrokemija obnoviti, restrukturirati nego naravno nakon neuspjele restrukturacije 2018. godine gdje država ulaže svoje novce sad su svi otvoreni prema ideji da tu uđe turski investitor i napravi i napravi šta god hoće iako turski investitor ne obećava nikakve investicije i odbija bilo kakve investicije u kutinsku Petrokemiju. Mi moramo zaštiti svoju poljoprivredu, moramo zaštiti svoju Petrokemiju, a ova Vlada i ovakvi zakoni to ne čine. Odobrava se stanka. Gospodin Marin Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Tražim stanku u ime MOST-a u trajanju od 10 minuta u ime Kluba MOST-a kako bi još jednom hrvatsku javnost senzibilirali za nekoliko stvari nadam se i vladajuće. Dakle, naš Miro Bulj, gradonačelnik Grada Sinja uputio je Zakon o zabrani glifosata i još jednom dakle molim vladajuće da našu poljoprivredu vodimo politikom i procesima zelene politike, bioraznolikosti i čuvanja naše poljoprivrede. Drugo, još jednom izražavam bojazan stočara koji imaju velikih problema i sa uvoznim lobijem i držim da mi moramo zaštititi sve naše proizvođače na najvećoj razini, proizvođače autohtonih pasmina kao što je naša buša, kao što da, da, kao što je naš boškarin i učiniti sve što možemo da naše uzgajivače stoke zaštitimo na najvećoj razini. I isto tako dakle pozivam vladajuće da brinemo o hrvatskom pčelarstvu, hrvatskim pčelarima napose u dimenziji opet zaštite od uvoznog lobija šećera koji nam dolazi iz Kine i koji se prodaje kao med, a nema veze s medom. I da učinimo sve što možemo prema zaštiti zdravlja naših građana, promicanju i poticanju proizvodnje OPG-ova kako bi uistinu Hrvatska mogla biti ne samo zelena oaza nego oaza mala država, ponosna država, država s autohtonom kvalitetnom i zdravom hranom i vrhunskim turizmom. Hvala. Odobrava se stanka. I sada, još jedna, jedna stanka se traži od Kluba Socijaldemokrata, hvala lijepo predsjedavajući. Pa i ja želim u ime Socijaldemokrata upozoriti na loše stanje u poljoprivredi, na velike izazove s kojima se naši poljoprivrednici suočavaju. Prije svega u cijeni repromaterijala što utječe naravno i na našu sjetvu ovogodišnju. Također imali smo prilike slušati ovih dana kako je uzgoj krupne stoke u opadanju u EU onda mogu misliti kako je, kako je to kod nas, a sve u svjetlu najave i smanjenja potpora. Mislim da se to sigurno neće dobro odraziti na našu proizvodnju baš kao se, baš kao što se i pokazalo da nismo samodostatni u mnogo čemu. Mislim da je vrlo kritičan trenutak za našu poljoprivredu i da moramo i sa ovoga mjesta i ministarstvo i Vlada, a onda i mi zastupnici poslati poruku našim proizvođačima da ćemo im pomoći, posebice sad u ovim teškim vremenima inflacije, divljanju cijena naftnih derivata, ali isto tako da ćemo stati iza njih i da ćemo im pomoći biti konkurentni i da zadrže proizvodnju što je u ovom trenutku i najbitnije. Isto tako, bitno je pitanje i Petrokemije pa pozivam i državnog tajnika kad nam se bude obraćao budući da je ovo vezana tema da nam kaže što se događa sa Petrokemijom. Koji je plan Vlade i što će učiniti. Hoće li se Petrokemija pretvoriti u naše šećerane koje su se sve pozatvarale dok je jedna ostala samo pakirnica? Hoće li se naša Petrokemija pretvoriti u Rafineriju u Sisku, dakle zatvoriti? Hoće li se, je li plan zapravo od Petrokemije napraviti tursku pakirnicu Hoće li se proizvodnja ikada vratiti i hoće li se nastaviti proizvoditi, hoće li naši poljoprivrednici imati kvalitetno i jeftino gnojivo?

iz jednostavnog razloga da možda još rasvijetlimo neke stvari koje su vezane uz ovaj zakon. Ovaj zakon nam dolazi u drugom čitanju, zakon je usklađivanje sa direktivama EU i ima, između prvog i drugog čitanja je očito bilo ozbiljnih popeglavanja od strane EU u dijelu u kojem se trebalo uskladiti, ali ovaj zakon naravno kod nas u Hrvatskoj izaziva i niz niz dvojbi, niz problema koja treba rasvijetlit. Jedan od problema kao što su već moji prethodnici rekli, a ja želim još jedanput podcrtat je Petrokemija Kutina. Petrokemija Kutina je nešto što je za naše dakle poljoprivrednike nešto značila. To je bila jedna industrija koja je bila izuzetno važna i onda osjetite se nekako loše da godinama vam se ukazuje da postoji industrija i da je važna, a da onda odjedanput nizom događaja sve postaje nevažno i sve potaje drugorazredno i sve postaje ne tema u ovom prostoru, pa tako i to postaje ne tema gdje mi ne dobivamo suvisli odgovor što se tu događa, što će biti rezultat svega toga zajedno, koji su to investitori, šta je njihov stvari interes, jer prepakiravat, pa ja pretpostavljam da znamo mi i bolje i da nam za to nije trebao doć strani investitor ako je riječ o prepakiravanju. Ako je riječ o pokretanju nekakve industrije, ponovo proizvodnje, ako nismo sami bili sposobni za to možda zaista kao što smo prodali i sve drugo je i ovo, ali ovaj zakon otvara još jednu temu od koje mi bježimo kao vrag od tamjana, a to su, to je tema klimatskih promjena. Dakle nedavno je bio jedan skup gdje je bilo rečeno o tome da vezano uz klimatske promjene u Hrvatskoj promjene koje jesu i povećanje temperature su veće nego u ostalim dijelovima Europe. Zašto, zbog čega, koja je posljedica na poljoprivredu? I ovo je još jedan od zakona …/Upadica Radin: Hvala/… Hvala i vama. Evo pretpostavili smo će, da će ova točka počet u 11 i 15 i više-manje smo skoro i pogodili, 3 minute, 2,5 minute prije. Gospodin Tugomir…/Upadica onda ćemo točno početi. Gđa. Marijana Petir, izvolite. kako bi još jednom razmotrili Zakon o gnojidbenim proizvodima kojeg danas raspravljamo u drugom čitanju, a koji je posljedica donošenja europskih uredbi i našeg usklađivanja sa istima. Ovdje smo mogli čuti niz političkih pamfleta, niti jedne riječi o ovom zakonu već katastrofične prognoze i neistinite informacije koje se na dnevnoj razini plasiraju o svim temama koje su vezane uz poljoprivredu, od onih koji vjerojatno ne znaju niti kako krava izgleda. Najviše mi je zanimljivo slušati dušebrižnike koji danas spominju Petrokemiju, a kad je trebalo djelovati nisu poduzeli nikakve aktivnosti. Ja ću podsjetiti da je Odbor za poljoprivredu HS tražio i pokrenuo politički dijalog sa Europskom komisijom, da smo tražili od Vlade RH koja nas je u tome i podržala da se ograniče cijene plina na europskoj razini koje su bile glavna kočnica za pokretanje proizvodnje mineralnih gnojiva ne samo u Petrokemiji već u svim tvornicama mineralnih gnojiva na području EU. Moram reći s ponosom da je Europska komisija udovoljila našem zahtjevu i da je cijena plina na europskoj razini ograničena, ali da je Europska komisija također reagirala na naše zahtjeve da se ne ukidaju antidampinške mjere prema onim državama iz kojih se uvozi mineralno gnojivo kako se na taj način ustvari ne bi ukidanjem antidampinških mjera uništilo našu proizvodnju mineralnih gnojiva kao što se svojevremeno ukidanjem kvota za šećer i za mlijeko urušio i jedan i drugi sektor. Dakle sada su stvoreni preduvjeti za nastavak proizvodnje u Petrokemiji, dva postrojenja su počela sa radom ovaj mjesec doista očekujem i pozivam da se ako postoje još neke prepreke te prepreke otklone kako bi Petrokemija…/Upadica Radin: Hvala/… nastavila normalno raditi jer o tome ovisi i broj zaposlenih u, u toj tvornici i proračun grada Kutine i Sisačko-moslavačke županije, ali i naša poljoprivredna proizvodnja. Hvala. Stanka se odobrava. Imamo povrede poslovnika, g. Hajduković. stali u obranu Petrokemije, ali se nešto ne sjećam da ste bili toliko glasni kad su se zatvarale dvije šećerane, gdje su stotine ljudi izgubili posao, osječka je zatvorena nakon 100.g. postojanja, tada ste bili vrlo, vrlo tihi volio bih da ne uzimate sve, sve, sav, sve zasluge vama jer smo stali u obranu ono što smo mogli. Naravno da je odgovornost veća na vama jer predstavljate vladajuće ovdje, a posao nas iz oporbe je ukazivati…/Upadica Radin: Hvala/…kada bi trebali **Peović, Katarina (RF)** 238., moram odgovoriti. Znači istina je kolegice Petir da je Kukuriku koalicija liberalizirala cijenu plina i to po naputku Europske komisije, no ono što vi radite nije ništa bolje, dapače znači vi uistinu radite po naputku Europske komisije i donosite zakone po naputcima koji čak dolaze od jednog do drugog čitanja, vi reagirate vrlo brzo i ovdje imate jedan zakon koji…/Upadica Radin: Hvala, vrijeme/…vrlo Marijana (Nezavisni)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238., kolega Hajduković koji je pobjegao sad iz dvorane je ovdje uvredljivo i difamirajući nasrnuo na mene iznoseći neistinite informacije da ja nisam reagirala kad je bila riječ o šećeranama,

izvolite. **Vukas, Nikša (Socijaldemokrati)** Isto se pozivam na čl. 238. nije kolega Hajduković pobjego i nije vas ništa sramotno napao nego je samo rekao da niste stali u zaštitu šećerana kad ste trebali. ko kakvoj partiji pripada to nije vaše da tu sudite, vi ste u vladajućoj većini koristite odbor za svoju osobnu promociju za više na njega niti ne dolazim. A samo što je kolega Hajduković ukazao da su šećerane zatvorene da niste postigli glas,

opomena. Sad ne znam ko je da gospođa Petir je prva. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. jer ja odgovorno radim svoj posao i vodim jedan od najaktivnijih odbora u HS-u. Ja nisam kriva što vi g. Vukas nemate radne navike pa ne dolazite na odbor i ne radite svoj posao posao za koji ste dobro i debelo plaćeni. Kad je riječ o šećeranama ja sam kao zastupnica u Europskom parlamentu imala niz inicijativa da EU pomogne šećernoj industriji vaši zastupnici iz SDP-a nijednom tu inicijativu potpisali, a vaša vlada je uništila šećerene u Hrvatskoj. **Radin, Hvala g. predsjedavajući. šećerane ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi se znatno smanjio broj šećerana jer jednostavno nije optimalna ta proizvodnja bila. Isto tako za potrebe jedne šećerane potrebno je minimalno 12, 13.000 hektara otprilike poljoprivrednih površina i svi poljoprivredni proizvođači koji su se bavili proizvodnjom šećerne šećerne repe i dalje rade, rade za šećeranu …/Upadica Ne obmanjuje g. Vukas nikakvu javnost nego sam samo ukazao na šećerane koje su zatvorene i na tvornicu Petrokemije koja već ne radi dvije godine uz sve vaše zasluge koje ste vi poduzeli u Europskoj komisiji je činjenica da Petrokemija još više ne radi, činjenica je da se ruski investitor ne može dogovorit sa domaćom kompanijom i sa Vladom RH i činjenica je da u poljoprivredi nismo samodostatni u svemu. A ne dolazim u odbor ne jer nemam radne navike, niste vi koji ćete meni reći jel ima navine nego ne mogu slušat vašu samopromociju.

molim kolege iz mog dijela spektra oporbe, a onda molim i vladajuće napose kolegicu Petir da ne idemo ad hominem jedni na druge, da se ne spuštamo na tu razinu komunikacije i na koncu glasači naši itekako će znat kad dođu izbori je li hoće li nas honorirati nas za ono što radimo ili neće, ali zadržimo ovdje kulturnu razinu komunikacije. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Potpuno se slažem, al moram vam dati opomenu jer je bila replika. . razumije./… Komu je bila replika? To je bila povreda poslovnika nije bila nikomu replika, ali je bila replika, nije bila povreda poslovnika. Gospodin Bauk imate opomenu radi nepristojnog ponašanja.

referirala se kolko ko radi odgovorno svoj posao. Kolko ko radi odgovorno svoj posao se može vidjeti i može se vidjeti iz određenih podataka, a na kraju će se to vidjeti kad će biti izbori. Ali koliko ko radi odgovorno svoj posao vidjeli smo i prošli petak kad su unisono vladajuća

Gospodin Bauk izvolite. ne ide ad hominem. Dakle, kolega Miletić je dao konstruktivni doprinos raspravi, nije se sukobljavao niti sa stavovima gospođe Petir niti sa stavovima g. Vukasa, to nije bila replika i niste mu trebali dat opomenu, a onda ni meni. Zahvaljujem. Ni ja nisam replicirao. Imate drugu opomenu, a znate koja je procedura. Gospodin Tugomir Majdak državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede napokon ima uvod. Hvala. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane gospođe saborske zastupnice, gospodo saborski zastupnici. Dakle, Konačni prijedlog Zakona o gnojidbenim proizvodima pripremljen je u svrhu odgovarajućeg uređenja hrvatskog zakonodavstva koje uređuje stavljanje na tržište gnojidbenih proizvoda. Pravno gledano ovim konačnim prijedlogom zakona u jednom propisu cjelovito će se urediti pitanje stavljanja na tržište gnojidbenih proizvoda prema dva različita principa, onom u skladu s pravilima sloboda kretanja roba EU temeljem izravno primjenjivih uredbi EU kojima se utvrđuje stavljanje na tržište eu gnojidbenih proizvoda te Nacionalnog pravnog okvira kojim se uređuje stavljanje na tržište HR gnojidbenih proizvoda kroz jasnije i preciznije normativne odredbe kojima će se postojeći nacionalni sustav unaprijediti i prilagoditi novim zahtjevima tržišta. Naglašavamo kako je Ministarstvo poljoprivrede Konačni prijedlog Zakona o gnojidbenim proizvodima pripremila u suradnji s predstavnicima stručnih znanstvenih institucija, predstavnicima proizvođača gnojiva u Hrvatskoj, predstavnicima Središnjeg tijela državne uprave nadležne za održivo gospodarenje otpadom, predstavnicima Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za postupak postupak notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama … TRIS te predstavnicima Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijski nadzor. Ukratko, Konačnim prijedlogom Zakona o gnojidbenim proizvodima utvrđuju se nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, uvjeti za ovlaštenje laboratorija za kontrolu kakvoće gnojidbenih proizvoda, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti EU gnojidbenih proizvoda, zahtjevi koje moraju ispunjavati HR gnojidbeni proizvodi i EU gnojidbeni proizvodi, stavljanje na raspolaganje tržišta HR gnojdbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda, obveze gospodarskih subjekata, uvjeti za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora te prekršajne odredbe. Bitno je naglasiti kako se Konačnim prijedlogom Zakona o gnojidbenim proizvodima uvode slijedeće novine. Jednim zakonom uređuje se stavljanje na tržište EU gnojidbenih proizvoda kroz osiguranje provedbe Uredbe EU 1009 iz 2019. godine o gnojidbenim proizvodima i nacionalnih pravila stavljanja na tržište HR gnojidbenih proizvoda, tijelo za ocjenu sukladnosti EU gnojidbenim proizvodima, uvjeti, ovlašćivanje, komunikacija tijela za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti EU gnojidbenih proizvoda sa Europskom komisijom i druge obveze koje proizlaze iz navedene uredbe, uvjeti koje EU gnojdbeni proizvodi moraju udovolji prije stavljanja na tržište kao i obveze gospodarskih subjekata koji se stavljaju na tržište EU gnojidbeni proizvodi, uvjeti koje nadalje HR gnojidbeni proizvodi moraju udovoljiti prije stavljanja na tržište kao i obveze gospodarskih subjekata koji stavljaju na tržište HR gnojidbene proizvode. HR gnojidbeni proizvodi kao i EU gnojidbeni proizvodi obuhvaćaju široku listu proizvoda koji se mogu koristiti za ishranu bilja, poboljšanje fizikalnih i kemijskih svojstava tla kao što su gnojiva, vapneni materijali, poboljšivači tla, uzgojni supstrati, inhibitori, biljni biostimulansi i mješavine gnojidbenih proizvoda. Nadalje, sustav stavljanja na tržište EU gnojidbenih proizvoda temeljem potvrde o sukladnosti izdane od strane tijela za ocjenu sukladnosti. Sustav kontrole HR gnojidbenih proizvoda kroz upisnik u Upisnik HR gnojidbeni proizvodi koje vodi Ministarstvo poljoprivrede. Uvjeti za upis u Upisnik ovlaštenih laboratorija za kontrolu kakvoće gnojidbenih proizvoda koje vodi Ministarstvo poljoprivrede. Nadalje, sustav inspekcijskog nadzora nad stavljanje na tržište i kakvoćom HR gnojidbenih proizvoda te stavljanje na tržište EU gnojidbenih proizvoda. odnosu na Nacrt prijedloga Zakona o gnojidbenim proizvodima Konačni prijedlog Zakona o gnojidbenim proizvodima izmijenjen je kako slijedi. Prije svega u skladu s primjedbama Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora dorađen je izričaj Članka 7. stavka 6. te Članka 8. i Članka 11. propisan na način da je dorađen izričaj. Nastavno na komunikacije s Europskom komisijom u okviru obveze notifikacije propisa temeljem Zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva Konačni prijedlog Zakona o gnojidbenim proizvoda usuglašen je s primjedbom Europske komisije o preuzimanju i provedbi EU pravne stečevine u hrvatsko zakonodavstvo. notifikaciju gnojidbeni proizvodi koji su stavljeni na tržište EU u jednoj ili više zemalja članica mogu se po izboru gospodarskog subjekta staviti na tržište RH temeljem principa uzajamnog priznavanja u skladu sa Uredbom 515 iz 2019. godine o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i nije potrebno njihovo prethodno upisivanje u Upisnik HR gnojidbenih proizvoda. Radi osiguranja provedbi pravila uzajamnog priznavanja uveden je pojam HR gnojidbenog proizvoda koji znači tvar, smjesu, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se primjenjuje ili je namijenjen primjeni na biljkama ili njihovoj rizosferi ili na gljivama ili njihovoj mikosferi ili koji je namijenjen da sačinjava rizosferu ili mikosferu samostalno ili pomiješan s drugim materijalom radi opskrbe biljaka ili gljiva hranjivima ili poboljšanja učinkovite njihove ishrane kad se na tržište EU prvi put stavlja u RH. Zaključeno je kako se odredbe ovog zakona ne primjenjuju na gnojidbene proizvode koji su već stavljeni na tržište EU u drugim državama članicama te se po izboru gospodarskog subjekta stavljaju na tržište RH temeljem uzajamnog priznavanja. Navedenim se osigurava slobodno kretanje na unutarnjem tržištem EU gnojidbenog proizvoda koje ispunjava zahtjeve Uredbe 1009 iz 2019. godine. Također, osigurava se stavljanje na tržište gnojidbenog proizvoda koji su stavljeni na tržište EU u jednoj ili više zemalja članica te se po izboru gospodarskog subjekta stavlja na tržište RH temeljem uzajamnog priznavanja. Za takve gnojidbene proizvode nije potrebno prethodno upisivanje u Upisnik HR gnojidbenih proizvoda. Nadalje, Konačni prijedlog Zakona o gnojidbenim proizvodima omogućava stavljanje na hrvatsko tržište HR gnojidbenih proizvoda koji su na tržište EU prvi put stavljaju u RH čime im se omogućava stavljanje na tržište drugih zemlja članica slijedom odredbi uzajamnog priznavanja. Zaključno, donošenjem Zakona o gnojidbenim proizvodima osigurava se provedba EU pravne stečevine u okviru hrvatskog zakonodavstva, osigurava se adekvatno uređenje i unapređenje kompletnog sustava koji se odnosi na stanje gnojidbenih proizvoda na hrvatsko tržište te se osigurava pravna sigurnost za stavljanje na tržište gnojidbenih proizvoda koji nisu prepoznati nacionalnim zakonodavnim okvirom koji je na snazi i koji će se staviti van snage donošenjem Zakona o gnojidbenim proizvodima. Zaključno, za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu RH. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama, imate nekoliko replika. Sada stvarno replika, izvolite gospođa Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj se godišnje potroši oko 427 tisuća tona mineralnih gnojiva od toga 70% dolazi iz Petrokemije Kutina koja nažalost nije radila godinu dana zbog raznih inflatornih

plina do te odluke je i došlo. Prema mojim informacijama Petrokemija je pokrenula proizvodnju ovog mjeseca na dva svoja postrojenja. Ono što mene zanima jesu li točne tvrdnje oporbe da ova Vlada planira uništiti Petrokemiju, da ju nije briga za 1.300 zaposlenih i da ju nije briga za 165 tisuća hrvatskih poljoprivrednika koji ovise o proizvodnji kvalitetnih i cjenovno priuštivih mineralnih gnojiva? **Majdak, Tugomir** Hvala na pitanju. Dakle, ne nije točno i ne stoji tvrdnja dakle da hrvatska Vlada odnosno resorno ministarstvo, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne vodi brigu o Petrokemiji kao važnom gospodarskom subjektu i sve ono što vam Petrokemija znači prije svega i za poljoprivredu, ali isto tako i za zaposlenost ljudi oko 1.300 zaposlenih i o tome se vodi briga. Dakle, u okviru onih obaveza koje su preuzeli većinski vlasnici prije 5 godina postoje i određene obveze o kojima brine i Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kako bi se modernizirali pogoni u Petrokemiji, kako bi se nastavila proizvodnja mineralnih gnojiva koja je vrlo važna za poljoprivrednu proizvodnju u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. Postojali su neki ugovori i prije, primjerice u Rafineriji u Sisku, pa gdje je sada Rafinerija u Sisku? Ono što želim od vas čuti je zaista što se konkretno radi, koji je plan Vlade budući da je Vlada i dalje u značajnom dijelu vlasnik Petrokemije kako bi se osigurala daljnja proizvodnja, sačuvala radna mjesta i znamo što Petrokemija uostalom znači za našu poljoprivredu. Dakle, nemojte govoriti, postoje potpisani sporazumi. To mi ne ulijeva povjerenje. Ono što bih htio čuti je koji je Vladin plan? Tugomir** Hvala na upitu. Dakle, većinski vlasnici PPD INA su u većinskom portfelju 54%. Vlada Republike Hrvatske je vlasnik 40%. To je realizirano od strane preuzimanja većinskog vlasništva prije pet godina. Time su i preuzete u većinskom portfelju i obveze vezano za modernizaciju i vezano za unapređenje sustava, dakle proizvodnje u Petrokemiji. O tome Vlada vodi brigu, dakle i u okviru radnih sastanaka nastoji se u ovom smjeru obaveze koje su preuzete od strane većinskih vlasnika u potpunosti ispoštovati. To je plan Vlade, dakle da se zadrži proizvodnja, da se zadrže radna mjesta na razini koja je to do sada i da se modernizira sustava proizvodnje u Petrokemiji. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče moje pitanje ide u smjeru potrebe za iskorištavanjem recikliranih ili organskih materijala u svrhu gnojidbe koje bi dovelo do poticanja kružnoga gospodarstva čime bi se preduvjeti vezano i za produljenje životnoga vijeka proizvoda, ali isto tako bi se smanjila i količina otpada, smanjilo bi se i staklenički plinovi i utjecaj na okoliš. S druge strane dobili bi i uštedu, a ono što je najbitnije naši potrošači bi dobili priliku da imaju dugotrajnije, otpornije i vrijednije proizvode, pa ukoliko možete reći što u tom smjeru ćemo raditi? Hvala. Hvala na pitanju. Dakle, ovaj zakon obuhvaća i također i gnojidbene proizvode koji se dobivaju oporabom dakle organskog dijela i svega onoga što se ne definira kao otpad. Dakle u tom dijelu prije svega resorno ministarstvo, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u dijelu okoliša mora definirati neki proizvod da nije otpad i definirati kriterije zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede pod kojim uvjetima i kojim kriterijima i uz koji postotak hranjiva taj proizvod gnojidbeni može ići na tržište. To je doprinos ovom dijelu smanjenje otpada, ali doprinosi onoj komponenti dakle smanjenja ukupnih mineralnih gnojiva, iako ovaj zakon ne donosi ograničenje po toj definiranoj upotrebi mineralnih gnojiva samo omogućava upravo ovo što ste rekli

ukazala na niz stvari koje u ovom zakonu treba promijeniti, odnosno uskladiti da bi bila usklađena sa uredbom. Jedna od primjedba se odnosila na temu EU gnojidbeni proizvodi, da se oni ne trebaju ponavljati, nego treba definirati gnojidbene proizvode hr, dakle oni koji su u Hrvatskoj. O čemu je konkretno tu riječ, zašto je ta razlika nastala i što mi tu imamo specifičnosti u odnosu na EU gnojidbene proizvode, koje to specifičnosti hrvatskih gnojidbenih proizvoda u odnosu na ove. Hvala lijepo. Tugomir** Hvala na vašem upitu. Da, između dva čitanja bile su određene primjedbe Europske komisije vezano za ovu definiciju. Mi smo definirali pojam HR gnojidbeni proizvod. Za sve one proizvode koji se po prvi puta pojavljuju na europskom tržištu u Republici Hrvatskoj, za razliku od onih gnojidbenih proizvoda sa oznakom EU gnojidbeni proizvodi gdje se i naši proizvođači, odnosno gospodarski subjekti mogu dakle certificirati za tu proizvodnju ovi se proizvodi po prvi puta pojavljuju na i registriraju na europskom tržištu u RH. Za to postoje ovlašteni laboratoriji i procedura koja je propisana. Pa znamo svi da je upotreba mineralnih gnojiva neophodna još uvijek u poljoprivredi kako bi se zadržala produktivnost odnosno potrebiti prinosi na, po jedinici površine. Isto tako, ovaj prijedlog zakona potiče korištenje većih količina, odnosno veće korištenje organskih gnojiva, prije svega stajskog gnoja. Tu nam se pojavljuje određeni problem s obzirom na količine stajskog gnoja koje su nedostatne i ne mogu u potpunosti zamijeniti, zamijeniti ova Što Vlada konkretno čini na tome da se potakne veće korištenje ovih organskih gnojiva osim što je kroz evo ovaj paket, najnoviji paket potpora poljoprivredi od 41 milijun kuna što konkretno baš u Sektoru stočarstva se čini da bi se povećao prije svega stočni fond, a samim time i količina organskih gnojiva? Hvala. hvala na vašem upitu. Postoji niz mjera u okviru eko shema, jadro okolišnih mjera vezano za okolišnu komponentu ali izravno vezano za povećanje korištenja organskih gnojiva. Mi smo prije nekoliko godina uveli mjeru upotreba stajskog gnojiva na oranicama koja je u velikoj mjeri prihvaćena od strane i naših stočara, ali i ratara koji time primjenom uporabe stajskog gnojiva na oranicama povećavaju organsku tvar u svom zemljištu i time obogaćuju i plodnost naših hrvatskih tala. Također nastavit ćemo sa provedbom ove mjere i nizom već spomenutih mjera u okviru eko shema vezane za bioraznolikost, za uvođenje dakle i proteinskih usjeva u većoj mjeri nego do sada kako ne bi degradirali naša tla i kako bi u uveli potreban plodored u našu poljoprivrednu proizvodnju. Poštovani državni tajniče, pa evo kao što je malo prije bila polemika godinu dana Petrokemija ne radi i kao što smo čuli spoznaju danas ovdje da su dva postrojenja počela raditi što pozdravljamo možete li nam reći dva postrojenja od koliko? To je jedna stvar i druga je stvar, da li možete reći da li kad znamo da su rokovi sjetve praktički krajnji do 1.5., da li će biti dovoljno, da li će imat dovoljno vremena da proizvodu do, do 1.5. ili do 15.5. s time kad znamo da treba skoro 500 tisuća tona, 70% je udio bio Petrokemije, da li vi mož…, da li ste vi optimist, da li mislite da, da će to bit za ovu proljetnu sjetvu ili ćemo se nažalost morat opet je preskočiti i okrenut se jesenskoj sjetvi 2023.? **Radin, Furio prije svega moram naglasiti i za jesensku sjetvu kao što sam i u ovom domu, visokom domu naglašavao tijekom rasprave po drugim zakonima, bila je osigurana dostatna količina za realizaciju jesenske sjetve koja se na nešto više od 260 tisuća hektara, sada u ovom trenutku također su dostatne količine mineralnih gnojiva za provedbu proljetne sjetve koja će se realizirati na preko 400 tisuća hektara poljoprivrednih površina. Što se tiče same proizvodnje dušična kiselina kao gnojivo je u proizvodnji na razini 9 tisuća tona realizirana prošlog mjeseca i također NPK formulacija tri 15-tice, 15-15-15, dakle u ovom dijelu još su određena postrojenja, prije svega ono za proizvodnju ureae, nisu krenula sa radom i plan je Petrokemije definiran da krene sa ovom proizvodnjom i tijekom proljeća…/Upadica Radin: Hvala/…ne čekajući dakle jesenske rokove.

određeni dodaci koje dosada umjetno gnojivo nije sadržavalo, recimo dodaci crne, potpuno crne boje ili je recimo granulacija potpuno drugačija, pa onda imaju probleme sa rasipačima. Poznato nam je da je Petrokemija promijenila vlasnika, no javnost jako malo zna zapravo o samom procesu proizvodnje, je li vama poznato odakle dolazi umjetno gnojivo koje tvornica stavlja na tržište i zadovoljava li ono sve potrebne propisane parametre? Zahvaljujem. **Radin, Prije svega hvala na upitu, dakle za poštivanje deklaracije na proizvodu nadležna je inspekcija odnosno institucija Državni inspektorat. Svaka se deklaracija provjerava koja se upotrebljava na hrvatskom tržištu, pa isto tako po pitanju mineralnih gnojiva odnosno svakog gnojidbenog proizvoda. I dosada bez obzira na krizu koja je uvjetovala da većina proizvodnih pogona na razini EU zbog cijene plina ne bude rentabilna i da se osloni na uvoz iz trećih zemalja, to je moj odgovor, dakle uvoz je većinom iz trećih zemalja i vezano za uvoz u RH, ali nije to slučaj samo u u RH, dakle nastavlja se ovih 10-ci sa proizvodnjom mineralnih gnojiva kako u Hrvatskoj tako i u drugim europskim zemljama i poštivat će se deklaracija na razini svih uvoznih proizvoda temeljem nadzora inspekcijskog od strane Državnog inspektorata. Hvala vam lijepa uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče Tugomire Majdak, hoće li ovaj zakon olakšati stavljanje na tržište gnojidbenih proizvoda i kako će on utjecati na naše poljoprivrednike? Tugomir** Hvala na upitu, dakle transponiranjem europske Uredbe 1009 iz 2019.g. na određeni način se, upravo ovo što ste naglasili, na lakši način definira stavljanje na tržište EU odnosno HR gnojidbenih proizvoda, razliku sam već objasnio što je EU u odnosu na HR gnojidbeni proizvod, naravno i za naše proizvođače olakšana je, olakšan je put distribuciji i stavljanju na tržištu na razini EU, ali i RH i širi se spektar što je vrlo važno za naše poljoprivredne proizvođače gnojidbenih proizvoda, oslanjajući

da sukladno vlasničkim udjelima i sporazumima da ćete paziti da se preuzmu obveze modernizacije, znači li to da nećete dopustiti turskom investitoru da uđe u Petrokemiju jer očito je da taj odgovor ne dajete u javnosti, znači pitanja su postavljena, vi na to ne želite odgovoriti. Možete li decidirano znači reći kad ste ovdje jer ovo insinuira da mislite na to da se preuzete obveze modernizacije moraju zadovoljiti i da

retoriku pretpostavke. Svi oni koji potpisuju, reći ću generalno odgovor, svi oni koji potpisuju neki ugovor i sporazum moraju se držati stavki tih akata, pa i po pitanju dakle onoga što je preuzeto vezano za većinsko vlasništvo. U tom dijelu hrvatska Vlada i resorno ministarstvo, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja vodi brigu o dijelu koji se odnosi na modernizaciju sustava i na zadovoljavanju okolišne komponentne vezano za istu. **Radin, Furio Poštovani državni tajniče, da, da odmah vam malo pomognem, dakle jasno mi je da ne možemo mi ajmo to tako reći tražiti od, od, od svih i od velike poljoprivrede, dakle jasno mi je to, pričam o biodinamičkom uzgoju koji je uistinu vrh dakle ako mogu tako se izraziti poljoprivrede u jednom holističkom pristupu cijeloj, cijeloj poljoprivredi, ali i vitalnosti zemlje i neinvazivnim metodama itd., no, no ja, no želim vas pitati da li vi kao država, kao oni u čijim rukama je odgovornost najveća, razmišljate dakle i o poticanju posebno evo biodinamičkog uzgoja i biodinamičke poljoprivrede i što činite po tom pitanju evo da, da približite to hrvatskoj javnosti, hvala vam. **Radin, Hvala. Konkretno za biodinamičku proizvodnju dakle u uskoj smo suradnji sa Centrom Rudolf Steiner koji na hrvatskom području, ali i šire definitivno vrši edukaciju prema poljoprivrednicima uz potrebnu razinu znanja za uspostavu u što većoj mjeri biodinamičke poljoprivrede. Dakle, u tom dijelu suradnja je vrlo dobra možete i drugu stranu pitati za ovaj vid suradnje i u tom dijelu dajemo pun suport ovoj instituciji i svim onim koji žele potrebnu edukaciju kako bi postigli taj viši stupanj u odnosu na ekološku poljoprivredu i konvencionalnu poljoprivredu viši stupanja poljoprivredne proizvodnje uvažavajući sve ovo što ste rekli što ona donosi. Referirat ću se na prvu repliku Marijane Petir kada je govorila o važnosti plina za Petrokemiju, pa ću istaknuti da plin ne bi bio problem da nije resurs na kojem se temelje najveće korupcijske afere u RH. Spomenut ću samo onu posljednju čiji je nositelj Damir Škugor, međutim to nije ni prvi ni jedini slučaj da se jeftin plin prodavao iz INA-e, a potom se uvozio i preprodavao nekoliko puta skuplje. Također nije na odmet spomenuti i da su poljoprivredni resursi putem restrukturiranja Agrokora u Fortenovu dani u ruke Pavla Vujnovca koji je ujedno i kralj plinske energetike, ujedno je i vlasnik tvrtki poput ENNA grupe po kojoj djeluje PPD pa tako i Petrokemije. Dakle, tanka granica između otimanja nacionalnih resursa, korupcije i uspješnog poslovanja …/Upadica Radin: Hvala./… i to je ključ problema o kojima govorimo i u okviru ovog zakona. Hvala lijepa. Izvolite odgovor. **Majdak, Tugomir** Vezano za cijene plina odnosno na koji način one utječu na cijenu mineralnih gnojiva, dakle sada je cijena dakle u trećem mjesecu, ožujku mjesecu 2023.g. u odnosu na isto razdoblje isti mjesec prošle godine za neke formulacije gnojiva od 25 do 60% niža, dakle time su i niži imputi za realizaciju proljetne sjetve. Evo urea je niža za 60% vezano za troškove poljoprivredne proizvodnje odnosno vezano za realizaciju proljetne sjetve već krajem prošle godine određena stabilizacija je bila vidljiva, ali ove godine to je definitivno u odnosu na proteklo razdoblje olakšavajuća okolnost za naše poljoprivrednike uz činjenicu da trenutno imamo dovoljno mineralnih gnojiva za realizaciju proljetne sjetve. **Radin, Furio Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Pa evo sve više čitamo pratimo da boniteti tla vrlo velikom brzinom od 10 do 40 puta gubi vrijednost zbog pretjerane eksploatacije, znači bonitet tla je itekako loš u nekim krajevima svijeta imamo umjesto zemlje besplodnu prašinu između ostalog uz razne kemikalije tu daju doprinos svoj u negativnom kontekstu i umjetna kemijska gnojiva pa me zanima što se tiče RH da li imamo naznake takvih problema? Hvala. Hvala i na vašem pitanju. Dakle, određena degradacija tala poljoprivrednih površina je zabilježena i u RH vezano za nekad i utjecaj prekomjerne intenzivne poljoprivredne proizvodnje odnosno primjenu s jedne strane i mineralnih povećanu primjenu mineralnih gnojiva odnosno pesticida gdje se smanjuje PH PH tla odnosno utječe se na povećanu kiselost tla. Upravo ovaj zakon donosi smjer povećane palete gnojidbenih proizvoda i za RH, ali isto tako na razini EU i nadamo se da će naši proizvođači gospodarski subjekti prepoznati ove mogućnosti i da će u većoj mjeri stavljati na tržište upravo one organske proizvode vezano za gnojidbu poljoprivrednih kultura. Hvala lijepa nemate više replika. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Da, gospođa Marijana Petir predsjednica Odbora za poljoprivredu. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicima, zastupnice i zastupnici. Odbor za poljoprivredu raspravljao je o Zakonu o gnojidbenim proizvodima u svojstvu matičnog radnog tijela, mi smo postavili niz upita od kojih ću ja izdvojiti samo neke. Odbor je smatrao da je možda potrebno dati snažnije instrumente inspekciji kad je riječ o nadzoru provedbe ovog zakona. Također smo izrazili zabrinutost jer je u odnosu na prvo čitanje promijenjen čl. 15. u kojem je bilo jasno navedeno da sjedište gospodarskog subjekta koji stavljaju na tržište hrvatski gnojidbeni proizvod mora biti u mora biti u RH te smo naravno apostrofirali još jednom pitanje nastavka poslovanja i rada u Petrokemiji Kutina u kojoj je odbor raspravljao na svojoj tematskoj sjednici i poslao jasne preporuke i Vladi RH, ali i Europskoj komisiji. Ukratko, Ministarstvo poljoprivrede odgovarajući na naše primjedbe reklo je da odredbe koje se odnose na Državni inspektorat su iskomunicirane upravo sa Državnim inspektoratom i da oni smatraju da nema potrebe za nekim većim ovlastima. Kad je riječ o čl. 15. odgovoreno je da je u komunikaciji sa Europskom komisijom zatraženo od Europske komisije ta promjena, a kad je riječ o poslovanju Petrokemije izvješteni smo o nastavku proizvodnje u Petrokemiji u okviru dva postrojenja te smo upućeni za daljnje informacije koje možemo zatražiti kod Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Mogu samo reći da smo i prije te sjednice mi zatražili informacije međuvremenu smo ih dobili i ako je netko zainteresiran može dobiti kopiju tog odgovora. Na kraju rasprave odbor je većinom glasova šest glasova za i dva glasa suzdržana odlučio predložiti HS-u donošenje Zakona o gnojidbenim proizvodima. Hvala lijepa. I sad otvaram raspravu i prvi je g. Marin Miletić ispred Kluba zastupnika Mosta. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Radin, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni tajniče sa svojim suradnicama, kolege vladajući i kolege iz oporbe, kolegice i kolege iz oporbe. klub Mosta ovdje je vrlo jasan što se tiče zakona rekli smo drugo čitanje, uredba odnosno direktiva koja nam je došla odozgora i ono što sam ja puno puta rekao s ovog mjesta kada stigne uredba onda ustvari tu nema puno priče, možemo biti iskreni i otvoreni nego dobiješ nalog i ima da izvršiš ono što ti stigne iz Bruxellesa jer je to tako. Ono što bih ja ovdje rekao da je sve dobro dok dolazi nešto što je dobro onda je to dobro, ali ako dođe neka uredba koja možda nije dobra ili neće bit dobra e onda smo u problemima. I zato još jednom želim iskoristiti ovu poziciju, sabornicu i govoriti pred hrvatskom javnosti da stvarno mislim kada pričamo, a vezano je naravno uz poljoprivredu i sve ovo o hrvatskim vodama, dakle molim vas da učinite sve što možete da na ustavnoj razini zaštitimo izvore naših voda. Zato su napravili Slovenci kako mi kažu i kolege iz Slovenskog parlamenta baš iz razloga ako dođe neka čudna uredba koja bi onda došla u tu dimenziju da oni kažu gospodo kod nas je to ipak na ustavnoj razini i mi to imamo na takav i takav način zaštićeno. Pa evo apeliram još jednom na vladajuće da osim svih onih pozitivnih zakona koji štite naše vode da idemo i u ovom smjeru, mislim da bi to bilo jako dobro. A onda budući da smo u izbornoj godini neki govore da nas izbori čekaju najesen, ja ne znam nisam proročki sin, neki govore da će definitivno bit 2024., dakle ja mislim da bi to baš bilo fora da napravite u izbornoj godini pa da Ustavom zaštite vode i izvore voda i kažete busate se u prsa, kažete i to smo vam dali, sve smo vam omogućili znate ono kaže sve smo vam omogućili, oprostite mi na humoru malo, ali ja stvarno opet mislim da oni zakoni koji se donose, koji su dobri i vrijedni da nema veze ni stranačka boja dresa ako su oni to od nacionalnih interesa, a zaštita voda je sigurno od nacionalnih interesa. Što se tiče naše poljoprivrede, pitao sam državnog tajnika on je tu odgovorio znam da je i kolegica Petir itekako upoznata s temom i tu kolege iz oporbe koji su od Nikše do Bojana i ostali koji se bave poljoprivredom i kojima je to zanimljiva tema, doktorica Dijana Posavec koja je ravnateljica Instituta Rudolfa Steinera ja ću ovih dana imam tri dana Konferencije o poljoprivredi u Puli, devet sveučilišnih profesora, najveći uzgajivači stoke iz RH naše krave, boškarini, pčelari dakle Kvarnera i Istre i nekih 140 ljudi mi je tri dana na konferenciji. Poljoprivreda je nacionalna tema to je tema od nacionalnog interesa i ja sam uvjeren da mi nemamo važnije teme u idućih 20 godina od poljoprivrede, dakle nemamo. Stvar je vrlo jednostavna, budemo li izgradili Hrvatsku u području samodostatnosti kolikogod je moguće, bude li naša hrana zdrava za što se mnogi ovdje zalažu i kolege vladajući i kolege iz oporbe, bude li naša hrana zdrava mi ćemo imat zdrave građane i koliko tolko ako se mogu tako izraziti oprostite samostalno društvo jer ako ti imaš proizvodnju svoje hrane dakle ti si puno, puno napravio u ovoj dimenziji slobode, a onda naravno ako naši ljudi, naši građani jedu zdravu hranu automatski s time sprječavate mnoge boleštine koje dolaze. To je neka naravna i zdrava logika, ali potrebno ju je stalno ponavljati jer nekad ispadne da zaboravimo na ono elementarno, na ono što nam je osnovno. I zato meni nikad nije bio problem s ovog mjesta pozdraviti sve ono što je dobro od kolega iz oporbe koji mnogi vrijedno rade i predlažu mnoge zakone i uvijek ću dignuti po svojoj savjesti za sve što osjećam da je dobro, a isto tako ne znam kada ne znam kolegica Petir je uputila onaj prijedlog zakona o odnosno na europskoj razini o smrzavanju o smrznutom mesu jel tako, naravno da ćemo uvijek to podržati jer sve ono što je dobro i što je na zdravlje hrvatskih građana apsolutno nemam problema sa svojom savjesti Ono što bih ja volio da država još snažnije radi ekološku proizvodnju, da potičemo naše OPG-ove, da gnojiva koja su prirodna, ekološka, stajsko svako drugo gnojivo jel tako da što više potičemo da naši poljoprivrednici lakše mogu s time reći ću oplemenjivati zemlju, a onda s druge strane da nametnemo sve ono što kao država treba nametnuti da otežamo sve ono što nije dobro. I zato još jednom podsjećam da je moj kolega Miro Bulj gradonačelnik grada Sinja predložio Zakon o zabrani glifosata i stvarno mislim da nema niti jedne elementarne logike ili argumenta kojim to ne bi se uvažilo. Pa evo još jednom apeliram na vladajuće, napose na predsjednicu Odbora poljoprivrede kolegicu Marijanu Petir da tu napravi sve što može i u toj dimenziji usmjereno da se i ta priča privede svom kraju jer je potrebno. Dakle, potrebno je donijeti određene zakone ikoji neće dopustiti trovanje zemlje na bilo koji način, evo pa apeliram još jednom tu. Isto tako želim reći da možda me neki nisu razumjeli, a i ja sve što ne razumijem nije mi nikakav problem pitati pa da mi se objasni i da su naj ili koji kažu da su najpametniji na svijetu, a čak mislim da su to i opasni ljudi koji za sebe misle da je toliko pametniji da se prema drugom može odnositi oholo onda to su ustvari opasni ljudi. Opasni znate u kojoj dimenziji govorim. Tako da stvarno držim da ti naši proizvođači, OPG-ovi od Udbine, Gospića koji se muče i koji razvijaju i rade s našom bušom to je predivna krava do 160, 180 kilograma naraste, ima iznimno kvalitetno ekološko meso i držim da definitivno država treba sve napravit tu što može da potiče takvu proizvodnju stoke, a ne da ne znam nagrađujemo belgijsko bijelo govedo koje izgleda da mi Bog prosti kad bi ga ja sreo u mraku nemojte mi zamjeriti, a ne bojim se baš ničega, skočio bi negdje razumijete i ulovio bi neko drvo koje bi mi prvo bilo pri ruci jer ono izgleda kao neki bodybuilder koji 30 godina u sebe štrca sve steroide koji postoje na ovom svijetu. I vi kad vidite to belgijsko bijelo govedo, a znam da državni tajnik i njegovi suradnici da znaju o čemu pričam, pa to izgleda ja to ne bi mislim glupo mi je reći neprijatelju, stvarno ne gledam ljude kao na neprijatelje, ali ja to ne bih poželio nekome tko mi je zlo napravio u životu. Ja mu ne bih dao da to jede evo jer bih rekao bože to ni ne izgleda zdravo i ne može bit zdravo. Ali ako me netko može razuvjeriti dapače, ja ću i to saslušati što se toga tiče. Htio bih da potičemo svoju proizvodnju jaja i dakle naših kozica i svih OPG-ova koji tu puno se muče po cijeloj Hrvatskoj. I na kraju isto hrvatskim pčelarima zavrijedili su da ih se njeguje, da ih se prema njima odnosi na najbolji mogući način. I opet ja, evo dakle možda ni politički nije korektno za mene je li? Ali pohvaljujem sve i što kolegica Petir radi na tom području, a ja tu koliko god mogu isto se dajem i mislim da moramo čuvati naše pčele. Mi nekad pčelare gledamo samo kroz dimenziju proizvodnje meda, a pčelari vam nisu med. Jer pčelari jesu med, ali su pčelari puno toga više od oprašivača, bioraznolikosti i svega ostaloga što dolazi. I mislim da hrvatsku javnost isto trebamo koliko god možemo senzibilizirati u toj dimenziji da budu svjesni uloge pčelara u Republici Hrvatskoj i da stvarno znaju da nam doprinose na znatan, znatan način. Imat ćete vjerojatno i točne podatke od mene. Ja sad kako ono čitam stalno sam u tome koliko mogu je li pa ono što popamtim jedna Amerika milijarde dolara ulaže godišnje mislim da oko dvije, tri milijarde dolara ulaže jer im nedostaje oprašivača. Dakle, ogromne milijarde se tu troše, ogromne milijarde. A mi imamo naše pčelare, imamo naše pčele pa evo u toj dimenziji moramo uvijek kao država naravno vlast, a i mi oporba dok smo oporba. Kad postanemo mi vlast ja isto tako ću bit pristojan prema vama onda kolege iz HDZ-a kad budete vi oporba i poštivat ću vas i saslušat ću vas uvijek i na koncu surađivati na svim onim projektima koji budu dobri. I znanje koje vi imate jer ga imate, jer ste ga dobili kroz institucije i sve uvijek uvažit Hvala vam puno. Hvala. Gospodin Bojan Glavašević, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicama. Jedan od pozitivnih trendova u ovom sazivu Sabora koji mogu istaknuti je to da mislim da po pitanjima nekim koji ne ulaze baš u dnevnu politiku vrlo često ćemo ipak naći suglasje u mnogim temama. Jedna od tih tema vrlo često bude i poljoprivreda. Za razliku od možda nekih kolega ja ne mislim da kolegica Petir kao predsjednica tog odbora zloupotrebljava to sa soju samo promociju. Naprotiv, mislim da taj posao radi jako dobro i zato mislim da za neke od ovih stvari koje ćemo reći u raspravi bi možda i moglo imati sluha. Ovako ono što mislim da u ovome zakonu zapravo nema toliko toga spornog. On je uglancan, Europska komisija je sve o njemu rekla. Ipak postoji nešto što u jednom mrvicu širem smislu želimo ovdje istaknuti a ona je vezana zapravo za nešto što bismo mogli percipirati kao svojevrsnu kontradikciju u onome što nam je namjera i u onome što zapravo radimo. Dakle, u zakonu piše u jednome dijelu, da postoji potreba za iskorištavanjem recikliranih ili organskih materijala u svrhu gnojidbe i kao važan preduvjet za daljnju upotrebu gnojiva proizvedenih iz takvih recikliranih ili organskih materijala je utvrđivanje usklađenih uvjeta za njihovo stavljanje na raspolaganje na cijelom unutarnjem tržištu. Takvo poticanje ciklusa hranjiva dodatno bi pospješilo razvoj kružnog gospodarstva i omogućilo resursno učinkovitiju opću upotrebu hranjiva, te istodobno smanjilo ovisnost Unije o hranjivima iz trećih zemalja. Dakle, naglasak na nekakvo, na kružnu poljoprivredu, na kružno gospodarstvo je nešto što smo mislim svi stavljali u našim raspravama nešto što nam je zajedničko. I može mi biti samo drago da je tome tako. Međutim, istovremeno prvenstveni ili jedini praktički izlaz koji se nazire kao intencija Ministarstva poljoprivrede kada je riječ o stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i postizanju, odnosno očuvanju pristupa, jedini izlaz izgleda kao da se vidi u subvencioniranju potrošnje mineralnih gnojiva. To je zapravo nam se čini kao zastario pristup i zapravo on potpuno zanemaruje činjenicu da mineralna gnojiva dodatno zakiseljavaju i onako već jako kisela tla. A u Hrvatskoj a to je zapravo nešto što je državni tajnik i rekao, dakle postoji svijest o tome, to ste odgovorili u replici nekom od kolegica ili, a kolega Šašlin je. O.k. Dakle, postoji svijest o tome da mineralna gnojiva zapravo imaju negativan utjecaj na naše tlo po pitanju pH itd. Ona ne doprinose izgradnji humusa i boljeg skladišnog kapaciteta tla za vodu i ona općenito potiču degradaciju plodnosti tla. Plus njihovom proizvodnjom, njihovim transportom, njihovom primjenom potiču se klimatske degradacije. E sad umjesto pristupa da subvencioniramo mineralnu potrošnju mineralnih gnojiva Ministarstvo poljoprivrede bi zapravo trebalo razmišljati o dijametralno suprotnim subvencijama za agro okolišne mjere koje izgrađuju plodnost tla i potporu za korištenje organskih gnojiva. E sad, takav pristup bi doprinio izgradnji humusa i bio bi dobar za kliku, tako da je to nešto što želimo preporučiti Ministarstvu poljoprivrede i u tom smislu nas kao Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka u širem smislu zapravo zanima ima li Ministarstvo poljoprivrede nekakav plan za to, dakle da li mi imamo i odnosno kada ćemo imati nekakav ono što bi se lijepo hrvatski reklo roadmap ili hodogram možda za, za, za prelazak na, na takva organska gnojiva i za smanjivanje ovisnosti ili subvencija mineralnih gnojiva mi bismo voljeli, ha možda je to nešto i o čemu se na Odboru za poljoprivredu može, može raspravljati za početak, mislimo da nam, da nam je potreban nekakav hodogram, to ne mora biti sutra i jasno je da ne može biti sutra, uostalom evo i u kontekstu Petrokemije koju smo ovdje spominjali i problema koje tu imamo sa, sa gnojivima, ne znamo što će novi vlasnici, većinski, kako će pristupiti tome, postoje neke dileme koje smo čuli o tome da li će se uopće baviti proizvodnjom gnojiva ili prodavanjem kvote za CO2, o tom potom, ali smatramo da bi, da bismo morali imati nekakav hodogram, u kojoj točki zapravo počinjemo kada počinjemo i gdje završavamo s time, znači kada, što će biti mjere, kako ćemo, kako ćemo doći do te točke gdje imamo to kružno gospodarenje i, i poljoprivredu gdje, kojoj se zapravo svi zaklinjemo cijelo vrijeme i oko koje na kraju krajeva imamo nekakav konsenzus, ja bih rekao dosta širok. Tako da evo to je, to, to voljeli bismo zapravo čim prije otvoriti tu raspravu o, o tom hodogramu i mislim o nekim stvarima smo jako zadovoljni što se konačno razgovara, što se razgovara i kada je ova tema u pitanju ušli kratki lanci opskrbe, što se govori o, o tome koliko, koliki, koliki je, koliko meso može biti smrznuto od, kolko mu treba od polja do stola itd., lokalna proizvodnja, to su zelena javna nabava, to su sve stvari o kojima zapravo do, do vrlo nedavno nismo mogli čuti možda u nekom širem političkom diskursu od, od najveće većine aktera i akterki u političkom prostoru, a sada je to ipak nešto što se ustalilo i to je, to je jedan pozitivan pomak, međutim ono što nam je silno potrebno su konkretni operativni koraci i planovi kako ćemo doći do toga jer to ne može ostati samo na riječima. Mislim u HS mi o tome govorimo i vrlo često zapravo mislim da ima jako puno sa raznih strana kvalitetnih prijedloga, ali od ministarstva koje je tijelo izvršne vlasti zapravo očekujemo da, da u tom smislu napravi konkretne korake, da izađe sa nekakvim prijedlozima i planovima i hodogramima, pa da onda i mi možemo dati svoj doprinos dalje kroz raspravu i, i možda neke sugestije koje, koje će ministarstvu biti korisne i produktivne, hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege, malo mi nedostaje kolega Miletić u dvorani jer bi htio najprije polemizirati sa njegovom rečenicom, dođe uredba iz Brisela, završen citat. Naime, uredbe ne dolaze, one se donose, donose se u tijelima EU, a u njihovom donošenju sudjeluju i naši predstavnici, kakav je njihov utjecaj o tom potom, ali kako dođe uredba tako dođe i zakon, kako dođe zakon tako dođe i pravilnik, sve dođe, ali sve se donosi u određenoj proceduri koju smo prihvatili između ostalog i na referendumu 2012. kada smo, kada je većina građana koja je izašla na referendum i glasala da uđemo u obrazloženju razlika između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenje iz prijedloga zakona, te prihvaćenih primjedbi na zakon prispjelih od Europske komisije između ostalog stoji. Europska komisija skrenula je pozornost na opsežno kopiranje, sleš ljepljenje ili po hrvatski copy paste-anje ili na umetanje u prijedlog zakona različitih odredbi o pitanjima koja su već obuhvaćena samom uredbom, te istaknula da ponekad nije jasno hoće li se odredbe o gnojidbenim proizvodima primjenjivati i na gnojidbene proizvode EU. Uredba EU 2019/1009 izravno se primjenjuje u RH. Na ovu nelogičnost upozoravali smo kod mnogih zakonskih rješenja dosada, između ostalog i kod rasprave na ovaj zakon. Od 35 članaka koliko ih zakon sadrži samo 10-tak njih nije ili u potpunosti prepisano iz uredbe ili direktno vezano na nju, pa i ovaj zakon poput mnogih drugih, kao npr. Zakona o zdravlju životinja izgleda komplicirano, nečitko i rekli bismo nakaradno. Hrvatska je članica EU i sve direktno primjenjive uredbe se odnose i na nju. Zbog toga nema potrebe u naše zakone prepisivati tekst uredbi, međutim kad oporba to kaže ministrica odmah odmahne rukom i posluša jedino kad dobije packe iz Brisela. Predlagali smo nebrojeno puta objedinjavanje zakona i njihovo pojednostavljivanje. Tako su se npr. odredbe o gnojidbenim proizvodima mogle uključiti u Zakon o poljoprivredi ili Zakon o poljoprivrednom zemljištu, a ne nepotrebno izrađivati posebni zakon. Ministarstvo nažalost zaboravlja da se velika većina odredbi iz takvih zakona i akata odnosi na poljoprivrednike, te stoga pravni okvir treba biti što jednostavniji, međutim stječe se dojam da ministarstvo producira što više akata kako bi otežalo i ovako tešku situaciju u ruralnim sredinama uzimajući u obzir i činjenicu da se službe koje bi trebale pomoći poljoprivrednicima kao što je npr. slučaj sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom, bave administriranjem. Sada nešto o temi koja zadnjih dana puni novinske stupce, a prevažna je za poljoprivredne proizvođače nešto o tome su već govorili i zastupnici u stankama i u međusobnim repliciranjima pod povredom poslovnika. nedavno smo mogli pročitati u medijima kako je Petrokemija, naša jedina tvornica mineralnih gnojiva, nakon godinu, nakon gotovo godinu dana pokrenula proizvodnju. Citiram, plan je da se do 9. ožujka proizvede 4 tisuće tona dušične kiseline, te do 23. ožujka 14 tisuća tona NPK gnojiva 15-15-15 kažu iz tvornice. Pred 10-tak dana pak mogli smo također čuti u „Plodovima zemlje“ da citiram, Petrokemija trenutno uspijeva podmiriti potražnju na tržištu mineralnih gnojiva svojim i proizvodima iz uvoza. Dan nakon toga mediji prenose kako je domaća tvornica gnojiva pred gašenjem zbog nesporazuma vlasnika i države i nemogućnosti preuzimanja tvrtke od strane novog vlasnika. Sindikati opet tvrde kako tvornica i dalje ne radi i apeliraju na državu kao pojedinačno najvećeg vlasnika tvornice da konačno donese odluku hoće li se proizvodnja pokrenuti ili tvornica zatvoriti, reklo bi se opći kaos. Krajem rujna 2022. održana je tematska sjednica Odbora za poljoprivredu u HS o nastavku proizvodnje u Kutinskoj Petrokemiji. Neki od zaključaka su bili da će se na europskoj razini s drugim državama članicama zatražiti donošenje mjera kojima bi se olakšalo poslovanje tvrtke od strateškog interesa, al nisu obuhvaćene nacionalnim paketima pomoći kao što je Petrokemija i da je potrebno izmijeniti Zakon o strateškim robnim zalihama i revidirat njihov popis kako bi se na taj način poljoprivrednicima osiguralo dovoljno mineralnih gnojiva. Nema informacija je li se po tom pitanju još nešto napravilo. Ponovo naglašavamo da je Petrokemija tvrtka kemijske industrije od strateškog interesa, čini nam se da Vlada o tome nema jasan stav. Iz dosadašnjih aktivnosti moglo bi se zaključiti da je glavni cilj stvaranje dalje ovisnosti o uvozu gotovih proizvoda uz zanemariva domaće, uz uz zanemarivanje domaće industrije, a u konačnici možda i njeno potpuno nestajanje, popucat će rana, uljara, mljekara, pekara, a sada i Petrokemija. Na temelju čega se to može zaključiti? Hrvatska nema industrijsku strategiju kojom je trebalo definirati strateške sektore, nositelje gospodarskog razvoja, nema ni Strategiju poduzetništva usmjerenu na mikro, male i srednje poduzetnike, nema ni Strategiju razvoja poduzetništva žena. Svi ti dokumenti bili su doneseni za razdoblje 2014.-2020., ali su odavno prestali važiti, a novi nisu izrađeni. Dodatno, prošle jeseni se proširila informacija o nestašici i velikom poskupljenju gnojiva za proljetnu sjetvu zbog čega su poljoprivrednici potrošili i zadnju financijsku rezervu kako bi se opskrbili gnojem za proljetnu sjetvu. Sada ih se slavodobitno informira o pojeftinjenju gnojiva od 30%, ako već ne zna premijer, ministrica bi valjda trebala znati da nam je proljetna sjetva u tijeku i da proizvođači radi planiranja proizvodnje i svojih troškova moraju na vrijeme znati hoće li imati dovoljno gnojiva, koje kvalitete i po kojim cijenama. Komunikacija između Ministarstva poljoprivrede i proizvođača je na slabim ili na nikakvim razinama i koliko god ovo možda bila nekima ne tema ovo je za poljoprivrednike itekako tema o kojoj treba govoriti. Što se tiče stava o zakonu u prvom čitanju bili smo suzdržani, a Vlada nam nije dala razloga u konačnom prijedlogu da taj stav, da taj stav promijenimo da podržimo ovaj zakon, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Marijana Petir, izvolite. Hvala potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicama, zastupnici i zastupnice. Prošle godine stupila je na snagu Uredba EU 2019/1009 od 5. lipnja 2019.g. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU na raspolaganje na tržište. Ova uredba regulira stavljanje na tržište gnojidbenih proizvoda sa oznakom CE koji će se prodavati na unutarnjem tržištu EU. Uredba je izravno primjenjiva u Hrvatskoj, međutim kako u Hrvatskoj ne postoji pravni okvir za ostale gnojidbene proizvode, one koji ne nose oznaku CE Ministarstvo poljoprivrede u zakonsku proceduru uputilo je prijedlog Zakona o gnojidbenim proizvodima koji osim prenošenja ove uredbe treba regulirati i pitanje gnojidbenih proizvoda koji ne nose CE oznaku. Temeljem ovog zakona proizvođači će imati mogućnost odabira načina na koji će stavljati gnojidbene proizvode na tržište ili primjenom Uredbe EU kojom će se omogućiti slobodno kretanje na jedinstvenom tržištu ili pak slijedeći pravila utvrđena na nacionalnoj razini, te pridržavajući se pravila uzajamnog priznavanja prilikom plasiranja na tržište u drugoj državi članici EU. Uvjeti za stavljanje gnojiva na raspolaganje na unutarnjem tržištu djelomice su usklađeni s jednom drugom uredbom, to je Uredba br. 2003/2003 koja gotovo isključivo obuhvaća gnojiva od anorganskog materijala dobivenih kemijskim putem ili iz rudnika, a poticanje takvih vrsta hranjiva koji su ustvari obnovljivi dodatno bi pospješilo razvoj kružnog gospodarstva i omogućilo bi resursno učinkovitiju opću upotrebu hranjiva, te istodobno smanjilo ovisnost ovisnost unije o hranjivima iz trećih zemalja. Iako podaci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se koristi u poljoprivredi za 2021. pokazuju trend smanjenja njegove upotrebe u poljoprivredi, ipak mi smo stava da treba biti oprezan i spriječiti mogući negativan utjecaj ovog odlaganja na poljoprivredno zemljište. U tom smislu ključnim smatramo kontrolu njegova korištenja i žurnu reakciju u slučaju mogućih zloupotreba, a kako bismo poljoprivredno zemljište zaštitili od onečišćenja i degradacije i održali ga u onom stanju koje ga čini povoljnim staništem za proizvodnju zdravstveno ispravne hrane radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, zaštite prirode i okoliša kako je to propisano odredbama Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja. U Hrvatskoj se prema podacima DZS u prosjeku potroši godišnje oko 427 tisuća tona mineralnih gnojiva. Petrokemija d.d. na domaćem tržištu prodaje oko 260 do 300 tisuća tona mineralnih gnojiva što po prilici pokriva 60 do 70% domaće potrošnje. potrošnje. Riječ je o tvornici koja je lider na tržištu mineralnih gnojiva u Hrvatskoj te značajan sudionik na regionalnom tržištu naših susjednih zemalja. Godišnji kapacitet proizvodnje tvrtke oko 1,35 milijuna tona mineralnih gnojiva sa mogućnosti skladištenja

U posljednjim godinama Petrokemija je godišnje proizvodila oko milijun tona mineralnih gnojiva od čega je oko 30% prodavala na domaćem tržištu, a 70% na inozemnom odnosno izvozila je. Znamo svi da zbog energetskog šoka, volatilnosti energetskog tržišta, porasta cijene plina i nesigurnosti opskrbe plinom koji je glavna sirovina i energent za proizvodnju mineralnih gnojiva, ali i prisutne netržišne konkurencije u nabavci mineralnih gnojiva koji se uvoze iz trećih zemalja, a pritom ne udovoljavaju kriterijima kojima moraju udovoljiti gnojiva proizvedena u uniji, poslovanje Petrokemije jedinog proizvođača mineralnih gnojiva u RH dovedeno je u pitanje. U proteklom razdoblju Petrokemija je provela optimizaciju i racionalizaciju poslovanja, no gotovo godinu dana u Petrokemiji je bila obustavljena proizvodnja. Prije nekoliko dana startala su energetska postrojenja i to postrojenje za proizvodnju dušične kiseline 1 i postrojenje za proizvodnju NPK. Ne želeći se naravno miješati u poslovnu politiku vlasnika ipak želimo iz našeg kluba podsjetiti da se 25% proračuna Grada Kutine isto toliko 25% proračuna Sisačko-moslavačka županije veže uz poslovanje Petrokemije Kutina. tamo radi oko 1.200 radnika, a 165 tisuća poljoprivrednika je povezano sa Petrokemijom naravno kroz svoju poljoprivrednu proizvodnju i važnost prihrane poljoprivrednih usjeva sa mineralnim gnojivima. Zbog toga želimo još jednom ovdje jasno i glasno poručiti da nam je stalo da Petrokemija nastavi sa svojom proizvodnjom i da se žurno trebaju ukloniti prepreke ukoliko one postoje na tom putu nastavka proizvodnje. Podsjetit ću i to da je Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora tražio u političkom dijalogu sa Europskom komisijom ograničenje cijene plina na europskoj razini te pomoć industriji mineralnih gnojiva koja se prošle godine ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj EU našla u velikom problemu. Upozorili smo ukoliko ne dođe do zajedničke koordinirane reakcije na europskoj razini da sudbina šećerana može zadesiti i tvornice mineralnih gnojiva. Pozdravljam reakciju komisije koja je doista ograničila cijene plina ne europskoj razini, no najavila je novu komunikaciju za gnojiva. Komisija je odlučila da neće ukinuti antidampinške mjere za gnojivo velikim izvoznicima uključujući SAD, Rusiju ali i druge, što ocjenjujemo dobrom odlukom koja ide u cilju zaštite domaće industrije mineralnih gnojiva, a time posredno i prehrambene sigurnosti. Poljoprivrednici su ipak očekivali i financijsku pomoć sa europske razine zbog visokih cijena gnojiva koje su prevladavale prošle godine, a koja su morali nabaviti za ovogodišnju proljetnu sjetvu. No, prema našem mišljenju taj europski odgovor u tom segmentu je bio relativno slab. Zbog toga je Vlada RH reagirala i proljetnim paketom pomoći. Znamo da je ovo bio četvrti paket, a i u svim prijašnjim Vlada RH pomagala je poljoprivrednicima pa i za nabavu mineralnih gnojiva. Posljednji paket pomoći vrijedan je 1,7 milijardi eura i kao što sam rekla u njemu su zastupljeni poljoprivrednici. Mi smatramo da je to dobar potez jer se u vremenima krize mora brzo reagirati, trebamo imati jasne i učinkovite intervencije štiteći građane posebno one u riziku u riziku siromaštva, štiteći pružanje svih javnih usluga te pomažući gospodarstvu, poljoprivrednicima, ribarima i državnoj industriji što ovaj paket pomoći pokriva. Bez obzira što Hrvatska nije utonula u tehničku recesiju kao što su neki najavljivali nego je u 4 tromjesečju ostvarila rast ipak treba biti oprezan i reći da su mjere na to utjecale i da ćemo ih očito i dalje morati provoditi. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj nije padala. Neki sektori su se bolje osnažili dok su neki još uvijek značajno osjetljivi i slabi. Posljednje procjene Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je procijenjena vrijednost poljoprivredne proizvodnje premašila 22 milijarde kuna. U 2021. godini ostvaren je rast od preko 13%, brojke za 2022. nisu još uvijek konačne ali procjenjuje se rast od 9,5%. Također, moram opet nekako sa oprezom reći i da je u '22. godini inflacija itekako utjecala na vrijednost, ali je utjecala i suša koja je smanjila proizvodnju prema registru šteta za preko 3 milijarde kuna. Pokazatelj je to da uz sve teškoće s kojima se poljoprivrednici susreću poseban izazov predstavljaju klimatske promjene na koje cijeli taj sektor mora razviti otpornost no to neće biti moguće učiniti ukoliko poljoprivrednici, nacionalna država i EU neće djelovati koordinirano. U tom smislu važno je shvatiti da ciljeve EU u području klime i bioraznolikosti za 2030. i 2050. godinu, ali i one vezane uz otpornost prehrambenih sustava treba promatrati kroz prizmu odgovornijeg upravljanja hranjivima uvažavajući pri tome nacionalne specifičnosti i već ostvarene ciljeve koje su države članice dostigle po pitanju zaštite i obnove prirode te poljoprivrednog zemljišta kao osnovnog resursa za proizvodnju hrane. Naš klub zastupnika podržat će Konačni prijedlog Zakona o gnojidbenim proizvodima. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Sva autokolonijalna narav ove Vlade može se iščitati iz evo ovog jednog zakona kao i mnogih drugih zakona. Na pitanje zašto od prvog do drugog čitanja promijenjen čl. 15. koji je određivao da gospodarski subjekt mora bit imati sjedište i adresu u RH? Odgovor Odgovor došla je depeša. Došla je došao je odgovor iz Europske komisije, tako nam je rekla i predsjednica Odbora za poljoprivredu. Promijenjeno je kaže zbog reakcije Europske komisije, bez bilo kakvog obrazloženja. Možda bi više od poznavanja same anatomije krave kolegice Petir kako ste napomenuli na početku, za zakonodavce i za rad u Saboru bilo korisno razumjeti što znači demokratski okvir i debata, razgovor. Mi ne dobivamo depeše iz EU, mi trebamo na to odgovarati. Znači u prvom čitanju je u ovom zakonu u čl. 15. stavljeno da gospodarski subjekt mora imat sjedište i adresu u RH na odboru je odgovoreno da su promjene čl. 15. konačnog prijedloga zakona uvjetovane primjedbama Europske komisije, uvjetovano primjedbama Europske komisije, a iste se odnose na sprječavanje ograničavanja slobode kretanja roba. Pa na koji način se sprječava kretanje roba činjenicom da gospodarski subjekt mora imati svoju ispostavu u Hrvatskoj, na koji način se sprječava cirkuliranje roba? Slobodno tržište. Ne, znači obveza otvaranja podružnice bi možda značilo ograničavanje, ne ograničavanje slobode kretanja roba već bi bila podloga za oporezivanje dobiti i za možda suočavanje sa nelojalnom konkurencijom koja dolazi iz EU zemalja koje za razliku od nas imaju famozne vertikalne potpore, a mi smo vidjeli svu bijedu naše Vlade na jučerašnjoj raspravi o dobrim kako to kaže naša Vlada horizontalnim potporama i lošim sektorskim potporama. Sve smo jučer imali prilike vidjeti. Zato ćemo uložiti amandman da se vrati čl. 15. st. 2. i obveza da se registrira podružnicu u Hrvatskoj, ali to je da tako kažem jedna sitna ilustracija ove autokolonijalne Vlade i njezinog principa koji je nažalost mislim puno ozbiljniji i puno će bit veće posljedice ozbiljnije posljedice na neke druge sektore, pa tako i na Petrokemiju. Vlada nam je ovdje odbila dati odgovor što s Petrokemijom, medijima odbija dati odgovor što s Petrokemijom, navodno zbog skupljeg plina. Nije Petrokemija godinu dana proizvodila, sad kad je pojeftinio plin opet ne radi. Ulazi turski investitor i koji je preuzeo većinski paket od INA-e i PPD-a. No sasvim je jasno da turski investitor ne misli uložiti u modernizaciju i zapravo inzistirati na modernizaciji i proizvodnji prema potpisanim sporazumima šta je ovdje državni tajnik rekao da će Vlada na tome inzistirati. Zato sam se uhvatila za to i postavila mu pitanje, znači li to da Vlada neće dozvoliti ulazak turskog investitora ako će inzistirati na tim potpisanim sporazumima. Ali odgovor je pitijski jel, ne mogu odgovoriti otprilike. Po svemu sudeći Vlada samo čeka da prođe javni interes i da se životi 1.300 ljudi koji tamo rade više ne cijene i ne budu pod lupom medija. Znači ono što je ovdje pitanje način na koji se čl. 15. mijenja po depeši Europske komisije na taj način se i razmišlja o Petrokemiji. Valjda treba doći neka depeša. Petrokemija u Kutini zbog istine, ali i zbog ove perspektive znači depeša iz Europske komisije nije uništena samo tako, ona je zapravo uništena upravo znači deregulacijom cijene plina. Ali samo da podsjetim 2011.g. Petrokemija je imala profit od 100 milijuna kuna. Znači kako dolazimo tako profitabilne tvrtke do gubitaša i problema? Pa tako da se na depešu Europske komisije deregulira cijena plina za industrijske kupce. kupce. Liberalizacijske mjere koje dolaze na taj način kod nas uništile su Petrokemiju, onda dolaze spasitelji jel stari ovaj scenarij tvrtka PPD u vlasništvu Vrdoljakova prijatelja i donatora HDZ-a koja prodaje plin ruskog Gazproma, dolazi drastično diže svoje cijene, Petrokemija zbog previsoke cijene plina ne može ostvariti profit niti dizati cijene zbog strane konkurencije koja ima niže cijene, 2018.g. država preuzima na sebe 450 milijuna kuna dugova Petrokemije nastalih zbog visoke cijene plina. I šta se onda zbiva? Još ulaže 150 milijuna kuna te potom praktički besplatno daje Petrokemiju onima koji su odgovorni za dizanje cijene plina. Znači Petrokemija dolazi u vlasništvo PPD-a i MOL-ove INA-e koja je u suradnji sa RH upropastila Petrokemiju, navodno u zamjenu za njihova ulaganja u Petrokemiju od 300 milijuna kuna. Znači zato ponavljam, znači ovaj čl. 15. mijenjanje čl. 15. je samo simptom problema kako se država nosi i kako država štiti vlastitu poljoprivredu. Ovim se zakonom nastavlja liberalizirati uvoz gnojidbenih proizvoda i općenito se pokazuje na koji način država ima pristupa problemu poljoprivrede. A kolegi Šašlinu koji misli da je odgovor na to da se šećerane svugdje u svijetu zatvaraju ili u Europi ne znam na šta ste zapravo mislili, pa kolega Šašlin šećer se još uvijek konzumira jel tako? Konzumiramo šećer, vjerojatno ga masovno i uvozimo i onda je vaš odgovor, pa svugdje su šećerane u krizi. Pa u krizi su pogotovo u zemljama koje u potpunosti depešom prihvaćaju tzv. pravila slobodne tržišne utakmice dok drugi svoju poljoprivredu štite. Jedna pravila za bogate zemlje centra, druga pravila za periferiju EU. Nije vam odgovor svugdje se zatvaraju šećerane, stvarno nije. Znači odgovor mora biti puno ozbiljniji, odgovor mora biti ozbiljniji. Znači Vlada mora dati odgovor zašto mi svoju poljoprivrednu ne štitimo i da ne bi bilo opet znači nepoštenog ocjenjivanja i Kukuriku koalicija je bila odgovorna za probleme u Petrokemiji, ali ništa drugo niste donijeli vi. Znači apsolutno nastavak autokolonijale sluganske politike koja EU depeše prihvaća na ovaj lijepi način na koji smo to imali prilike vidjeti s ovim zakonom stoga ćemo uložiti amandman i naravno nećemo glasati za ovaj zakon ako amandman ne prođe. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Nikša Vukas. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege pa imamo danas drugo čitanje Zakon o gnojidbenim proizvodima i vidjeli smo od starta same rasprave da jednostavno jedna tema koja se, od koje se ne možemo pomaknuti kada su tema gnojidbeni proizvodi je tvornica Petrokemije u Kutini. Međutim prije toga malo ću se osvrnuti i na zakon. Je li dobro da se uredi, pod kojim uvjetima gnojiva se puštaju na tržište, kako oni trebaju biti obilježeni, tko ih nadzire, kako poljoprivredni inspektori uzimaju uzorke, koja je, koji je način skladištenja? To su neke stvari gdje se moramo prilagodit sa europskom stečevinom i uz neke male primjedbe to manje-više je izregulirano htjeli mi to ili ne, to će po defaultu biti izregulirano. Međutim, kad pričamo o gnojidbenim proizvodima, poboljšivačima tala uvijek se vratimo i na preveliko korištenje mineralnih gnojiva, devastaciju i zagađenje tala, mala dostatnost organskog gnojiva prije svega stajskog gnojiva. Iz kojeg razloga? Pa zato što praktički stočarske proizvodnje nemamo, da imamo dovoljan, dovoljnu količinu stoke u Hrvatskoj, dovoljan broj farmi onda bi imali i, i dovoljnu količinu stajskog gnojiva, međutim to nemamo. Slažem se sa kolegicom Peović da šećer kupuje dan danas znači po konstataciji gospodina Šašlina šećera više nema, sve su se šećerane ionako zatvorile i šećera nema. Ja mislim da šećera ima i da će šećera biti, a da odgovorne države u nekom strateškom promišljanju nađu strateške grane pogotovo u ruralnom dijelu gdje mnogi kooperanti i radnici ovise o proizvodnji šećerne trske, a prije toga ste ih, godinama ste ih navukli kao kooperante pa su uložili u strojeve, uložili su u postrojenja. To su specijalni strojevi gdje oni ne mogu prenamijenit za nešto drugo i onda se dogodi da ti ljudi sve rasprodaju, zapadnu u dugove i izlazak iz njihovih problema je odlazak vani što je pokazao zadnji popis stanovništva da u ruralnim dijelovima Hrvatske stanovništvo pada. da se vratim na tvornicu Petrokemiju, ako sam dobro iščitao iz izlaganja državnog tajnika da bi trebala država obvezati buduće vlasnike u modernizaciju, u modernizaciju tvornice i ako je to stvarno istina to bi bilo dobro, samo treba se, treba se to eksplicite reći jer ako se tvornica ne modernizira neće se dobiti ni certifikati, neće se moći dobiti dozvole koje tvornica mora sve imati i ako dođemo do toga da tvornica izgubi ekološke certifikate onda je stvarno ono čega se mi u oporbi bojimo da će ona postati jedna turska pakirnica i da će doživjeti sudbinu šećerana i sudbinu rafinerija pogotovo u Sisku. I onda mi je žao kada upozorimo, jer godinu dana tvornica ne radi i onda kada upozorimo na to ispada kao da smo mi neki tu bušitelji nečega, kao da bi samo vičemo, galamimo i onda se to pređe na neku, neku osobnu razinu, pa mi bi bili sretni da ta tvornica radi. Tko, pa svi bi, ja se nadam da nema saborskoga zastupnika koji danas ne bi želio da ta tvornica radi, ali je činjenica da ona ne radi. I onda jedino što mi možemo upozoriti da vidimo što se tamo događa. I sada ovdje javno pozivam predsjednicu Odbora za poljoprivrednu zastupnicu Petir da idući tjedan napravimo tematsku sjednicu odbora u tvornici Petrokemiji, pa na toj tematskoj sjednici odbora jer imali ste ih bezbroj dođu predstavnici PPD-a, da dođu predstavnici INE, da dođu predstavnici turskog investitora, da dođe ministar gospodarstva i ministar poljoprivrede, da se uključite sindikate same Petrokemije pa da vidimo šta se s Petrokemijom događa. Mislim da ćemo najbolji odgovor dati da napravimo tematsku sjednicu saborskog Odbora za poljoprivredu u Petrokemiji i da razjasnimo šta se s Petrokemijom događa. Da li Petrokemija se prodala ili nije, da li će se prodati ili neće, da li će se modernizirati ili neće modernizirati? Mislim da ta tema previše otvorena stoji u zraku i da mi i dan danas ne znamo što će sa tvornicom biti. Ja ako to ne pristanete ja ću zatražiti i putem saborskog Odbora za poljoprivredu. I da dignemo tu temu sa dnevnoga reda jer mislim da nam je tvornica mineralnih gnojiva u Kutini strateška. Šećerane smo izgubili, mljekarstvo iz dana u dan nam pada, tov junadi iz dana u dan pada, a s druge strane imamo velika ulaganja u poljoprivredu. Znači velika, ogromni novci se ulažu u poljoprivredu, ogromne, ogromne, ogromna su to sredstva i onda se postavi pitanje koji je benefit. Ako nikad dosad nismo ulagali u poljoprivredu koliko se ulaže danas, doduše ne ulaže to Hrvatska, ulaže se novcima iz EU što je dobro, ali da vidimo šta se događa. Znači ako imamo ogromna ulaganja, ako se proda ogromna količina opreme, ako se proda ogromna količina svih stvari koje su vezane za, za ulaganje u poljoprivredu od vinarstva, vinogradarstva, maslinarstva, tova junadi, a mi iz dana u dan smo sve manje samodostatniji da bi mogli reć da ti ogromni milijuni eura ili stotine milijuna eura koji se ulažu u poljoprivredu da možemo reć evo napokon podigli su uzgoj junadi za 3%, podigli smo proizvodnju mlijeka za 5%, podigli smo proizvodnju jaja ne znam za 15%, podigli smo proizvodnju svinja za 20% međutim kad pođete u DZS onda vas nažalost brojevi demantiraju. I onda se pitam u biti k tome i za šta mi ulažemo tolike novce u poljoprivredu, ako iz godine u godinu mi nemamo proizvod i da dižemo našu proizvodnju da vidimo šta se tu događa, idemo to raspravit da vidimo šta se tu događa. I iz druge strane na ruralnim područjima gdje se ljudi većinom bave poljoprivredom imamo popis stanovništva gdje smo praktički iz svakog popisa u popis sve manje i manje stanovnika. Prema tome, ako želimo zaštiti stvarno hrvatsku poljoprivredu, ako su nam tolika sredstva sredstva na raspolaganju pa ajmo napraviti neki cilj u narednih deset godina, koliko Hrvatskoj treba štala ili grla tovne junadi, koliko nam treba kokoši nesilica da bi mogli zadovoljiti svoje potrebe, koliko nam treba farmi za za muznih krava za mlijeko. Ajmo napravit jedan pravi strateški naš dokumenat sukladno 3,700.000 stanovnika koliko nas ima, pa ja mislim da to nije problem i da to bude jedan konsenzus i da napokon napravimo jednu pravu strategiju da vidimo uz sva ova sredstva koja nam stoje na raspolaganju što pozdravljam, daleko od toga, al da vidimo gdje smo za štekali. Ogromni se novci ulaže, manje-više je to sve strana oprema jer mi u Hrvatskoj nismo bili sposobni ništa zadržat da možemo reć da imamo svoju proizvodnju, ne znam plugova, tanjurača, traktora to nemamo, znači manje-više je sve strana opreme, imamo banke koje će vrlo lako se u to sve skupa uklopiti uklopiti i nać svoj interes, imamo poljoprivrednike koji apliciraju iz dana u dan šta je dobro, ali je benefit da smo u samodostatnosti sve gori i gori i onda još usput kad se vratimo i kad podignemo glas i kad kažemo da stvarno nam nije jasno što se događa s Petrokemijom, nismo mi rekli da je itko kriv što su cijene plina otišle u nebo, nije, ali nisam baš primijetio da su se tvornice mineralnih gnojiva zatvorile u Mađarskoj, da su se zatvorile u Aziji, da su se zatvorile u nekim drugim državama, međutim u našoj državi se to odma zatvorilo. I onda se postavlja pitanje kad već vidimo šta se dogodilo sa šećeranama, šta se dogodilo sa Rafinerijom u Sisku, da se praktički Rafinerija u Rijeci zatvorila kad su cijene derivata otišle bile jedno vrijeme u nebo i onda se postavlja pitanje da li Hrvatska ima uopće neki strateški pogled šta mi moramo zaštiti od onoga malo što nam je ostalo ili ćemo se samo vezati na turizam i rentijerstvo i na uvoz jeftine i nekvalitetne hrane iz Europe.

naime g. Vukas a profo šećerane šećera, Hrvatska je članica EU i dijeli sudbinu Europe odnosno EU i po proizvodnji šećera. Morate znati EU je doduše najveći proizvođač šećera iz repe i proizvode negdje oko 50% svjetske proizvodnje šećera iz repe, ali isto tako je činjenica da se svega 20% svjetske proizvodnje šećera proizvodi iz šećerne repe, a 80% se proizvodi iz šećerne trske.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Dakle, od 16. srpnja 2022. proces certifikacije kvalitete proizvoda za gnojidbu bit će usklađen u cijeloj EU i to kroz Uredbu o proizvodima za gnojidbu. Osim anorganskih gnojiva uredba će uskladiti i druge proizvode kao što su organska gnojiva, sredstva za poboljšanje tla, organsko mineralna gnojiva, vapnene materijale, biostimulatore biljaka, inhibitore i mješavine proizvoda za gnojidbu. Također prema novoj Uredbi o proizvodima za gnojidbu postoje nove kategorije sastavnih materijala. Svi proizvodi koji su u skladu sa zahtjevima uredbe nosit će oznaku CE mogu se prodavati u svim državama članicama bez potrebe za ispunjavanjem dodatnih nacionalnih zahtjeva. Odgovornost je poslodavca koji želi gnojivo staviti na tržište EU pod pravilima kako propisuje ova uredba kako bi osigurao da proizvod zadovoljava relevantne zahtjeve za njihovu vrstu proizvoda s obzirom na funkciju, sastavne materijale i označavanje. Poslodavac mora pripremiti tehnički dosje za ocjenjivanje od strane prijavljenog tijela za odabir usklađenosti sa zahtjevima koje postavlja uredba i sastaviti eu izjavu o sukladnosti. Kod uvođenja novih zakona uvijek postoje tehnički problemi i poteškoće pa tako i kod ove uredbe. Jedna od zanimljivih poteškoća je ta da još uvijek nema prijavljenog tijela niti u jednoj zemlji članici. Ovim se zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu ovog zakona, uvjeti za ovlaštenje laboratorija za kontrolu kakvoće hrvatskih gnojidbenih proizvoda, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti europskih gnojidbenih proizvoda. Evo Europa ga još uvijek nema, možda Hrvatska ima tijelo pa mi ne znamo. Zahtjevi koje moraju ispunjavati hrvatski gnojidbeni proizvodi i europski gnojidbeni proizvodi, zatim stavljanje na raspolaganje na tržište Hrvatske gnojidbenih proizvoda i europskih gnojidbenih proizvoda te obveze gospodarskih subjekata, uvjeti za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora te prekršajne odredbe. Predstavnik predlagatelja doduše obećao nam je da će pri izradi konačnog prijedloga zakona razmotriti primjedbe koje su se odnosile na prekršajne odredbe posebice u dijelu koji se odnosi na pitanje zbog kojih razloga su iz ovih akata isključene prekršajne odredbe za osobe koje poljoprivrednim inspektorima ne ne pruže potrebne podatke, obavijesti ili ne osiguraju uvjete za njihov nesmetan rad, a što je regulirano važećim zakonom. Zatim informacije o provedenim nadzorima mineralnih gnojiva i utvrđenim nalazima kao i o korištenju mineralnih gnojiva proizvedenih u Petrokemiji i to tijekom proljetne sjetve nešto od spomenutog i jesmo saznali. Također je predstavnik predlagatelja još na odboru podsjetio kako je od početka ukrajinske krize održano niz sastanaka sa predstavnicima Petrokemije koja je navodno isporučila dostatne količine za proljetnu sjetvu, te je najavio da će ona započeti sa radom u kolovozu i to kako bi se osigurale dostatne količine mineralnih gnojiva za jesensku sjetvu. No, kako nam se čini proizvodnja još uvijek nije ozbiljno pokrenuta, a poljoprivrednici se paralelno žale na cijenu, žale se na kvalitetu, žale se na dostupnost gnojiva. No tko što uopće pita seljake. Ovaj zakon potiče uporabu organskih gnojiva, a kako je njime proširen spektar gnojiva i poboljšivača tla koji se može koristiti isto bi trebalo rezultirati poboljšanjem kvalitete tla. Zakon ne definira ograničenja u primjeni mineralnih gnojiva, opterećenost po pitanju stočnog fonda fonda u RH kako znamo na žalost po površini je vrlo mala i iznosi tek 0,5 uvjetnih grla po hektaru. Ja bih dodala da se ona smanjuje iz dana u dan. Smanjuje se doduše na području cijele Europe, ali u Hrvatskoj ona sad već poprima alarmantne okvire. A koje su posljedice nedostataka organskih gnojiva uz sve veću primjenu kemijskih gnojiva? Pa prije svega dakle najviše se odražava na kvaliteti samog tla. Degradacija tla ozbiljan je problem sa kojim se bore brojne zemlje. Svjesnost o njegovu očuvanju se ipak polako podiže u određenim zemljama, a sudeći prema načinu na koji se u Hrvatskoj raspolaže sa prvenstveno državnim poljoprivrednim zemljištem u nas ta svijest još uvijek nije niti proradila. Forsirajući isključivo ratarsku proizvodnju na uštrb stočarske polako danak dolazi na naplatu i to u vidu zagađenog tla, kontaminiranih rijeka, hrane koja svakodnevno dolazi, koju konzumiramo a prepuna je ostataka pesticida. Tako je humoznost analiziranih tala u nas vrlo niska, jer je 90% tala manje od 3% zastupljenost humusom. Čak je u 55% tala sadržaj humusa manji od 2%. Također raspoloživost fosfora nedostatna je. Čak 37% analiziranih tala to pokazuje da je dobro opskrbljeno u 30%, a bogato u 32% tala, dakle fosforom. Raspoloživost kalijem je dobro opskrbljena u 55% tala, a slabo je opskrbljena u 19,3% tala dok je bogato ovim mineralom tek 25,4 posto tala u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska većim dijelom ima itekako zahtjevna tla za obradu. Rezultati kemijskih analiza tala nedvojbeno ukazuju da je najveći problem humoznost tala. Koje su posljedice onda loše ishrane bilja? To je loše ishranjena biljka koja ima univerzalne simptome, sporo rastu, sporo napreduju, imaju manju masu. Lišće koje nekada fotosintetski slabo funkcionalno i klorotično, zatim ono svjetlo zeleno ili čak žuto, donje ponekad i ljubičasto zameće manje plodova, manje sjemena što u konačnici onda rezultira kraćom vegetacijom i niskim prirodom loše kakvoće. Naime, uvjeti za stavljanje gnojiva na raspolaganje na unutarnjem tržištu djelomice su usklađeni sa Uredbom 203/203 koja gotovo isključivo obuhvaća gnojiva od anorganskih materijala dobivenih kemijskim putem ili iz rudnika. Osim toga, postoji potreba za iskorištavanjem recikliranih ili organskih materijala u svrhu gnojidbe kao važan preduvjet za daljnju upotrebu gnojiva proizvedenih iz takvih recikliranih ili organskih materijala je i utvrđivanje usklađenih uvjeta za njihovo stavljanje na raspolaganje na cijelom unutarnjem tržištu. Takvo poticanje ciklusa hranjiva dodatno bi pospješilo razvoj kružnog gospodarstva i omogućilo resursno učinkovitiju opću upotrebu hranjiva, te istodobno smanjilo ovisnost Unije o hranjivima iz trećih zemalja. Prelaskom na kružno gospodarstvo produljuje se i životni vijek proizvoda, te istovremeno smanjuje količina otpada. Posljedica dosadašnjih obrazaca potrošnje na klimu i okoliš su velike. Sprječavanjem stvaranja otpada ekološkim dizajnom, ponovnom uporabom otpada i sličnim mjerama ostvaruje se ušteda za, uz istovremeno smanjenje emisija stakleničkih plinova uvođenje principa kružnog gospodarstva smanjit će se i pritisak na okoliš, povećati sigurnost nabavke sirovina i konkurentnost, a potrošači bi trebali imati dugotrajnije, otpornije i vrijednije proizvode. Stoga bi se područje primjene tog usklađivanja trebalo proširiti kako bi obuhvatilo i reciklirane i one organske Određeni proizvodi upotrebljavaju se zajedno sa gnojivima kako bi se poboljšala učinkovitost ishrane bilja što ima pozitivan učinak smanjenja količine upotrijebljenih gnojiva, a time i njihov utjecaj na okoliš. Kako bi se olakšalo njihovo slobodno kretanje na unutarnjem tržištu to bi usklađivanje trebalo obuhvatiti ne samo gnojiva, odnosno proizvode namijenjene ishrani biljaka, hranjivima nego i proizvode namijenjene poboljšanju učinkovitosti ishrane bilja. Kako je zbog nedostataka organskih gnojiva između ostalog i smanjenjem stočnog fonda prisutan trend primjene mineralnih gnojiva što nepovoljno utječe na karakteristike tala i njihovu plodnost ukoliko želimo sačuvati zdravo tlo nužne su promjene u pristupu. Ovaj zakon bez ozbiljnijeg pristupa politike i na drugim poljima zasigurno neće polučiti ozbiljnije rezultate. Za kraj mislim da imam vremena reći da paket mjera pomoći donesen prošle godine koji je predviđao i potpore za poljoprivrednike između ostalog bilo je govora o potpori za čak 88000 poljoprivrednika za nabavku gnojiva plus čak dvije tisuće ribara. Međutim, što se zapravo dogodilo? Broj realiziranih zahtjeva je daleko manji od planiranog. Dakle, uredno je predano tek 35778 zahtjeva od kojih je trećina njih, dakle desetak tisuća ljudi ostalo bez potpora. Oni za to nisu dobili nikakav odgovor niti ikakvo obrazloženje. Dakle, ukupno gledano cijela priča je daleko niža od onoga što su nam vladajući najavljivali, a pravo pitanje je zašto. Dakle, pravo pitanje je tko su uopće poljoprivredni proizvođači u RH, ako oni ne trebaju umjetna gnojiva. Koliko mi imamo stvarnih proizvođača? …/Upadica Reiner: Hvala./… Zapitajmo se svi skupa. Zahvaljujem. Sljedeća će govoriti poštovana zastupnica Sandra Benčić. Nema je, gubi pravo na govor, pa će onda govoriti poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Prije svega počeo bih sa onima koji su nam glavni resursi u proizvodnji, a jesmo znači to govorili i u raspravama o drugim zakonima. Prvi resurs je zemlja, drugi je voda, a treći resurs odnosno osnovni repromaterijal uz sjeme sigurno je i gnojivo. I mislim da je dobro da EU pokušava regulirati i da kažem uvesti više reda u poljoprivredu baš da se postigne ono o čemu je kolegica Vukovac govorila, a to je da se zemlja što se tiče mineralnog sastava, ne mogu izgovoriti oprostite zaštiti, odnosno da nije toliko opterećeno različitim gnojivima koja su se koristila do sada. To je posebno naravno bitno i za Hrvatsku budući da je kod nas ekološka proizvodnja prisutna i dalje i to je nešto po čemu možemo i trebamo biti konkurentni, a upravo uvođenje reda odnosno ograničavanje i propisivanje jasno kojeg gnojiva i kako se mogu koristiti će sigurno doprinijeti tom stanju, odnosno da se ono održi i dalje, odnosno da ne dolazi do degradacije tla, da se ono što se mineralnog sastava tiče ne iscrpljuje, da se štiti i da je proizvod na kraju zdrav. E sad, kada govorimo o zdravlju naših proizvoda ono što brine to su neki govornici i spomenuli visoki udio pesticida u hrani koju konzumiramo, ali također i pomori pčela kojima smo svjedočili, jer ako kažu nema pčela nema ni života. Produktivnost pčela i zdravlje pčela na žalost opalo i to nam također treba biti poziv na uzbunu. E sad, ako smo utvrdili ova tri resursa, odnosno četiri zemlja, voda, sjeme, gnojivo tada moramo, ne mogu se ne osvrnuti na situaciju u Petrokemiji. Petrokemija je naš jedini proizvođač mineralnih gnojiva kako je ovdje bilo rečeno. Značaj takvog proizvođača za našu poljoprivredu je sigurno nemjerljiv i nije isto hoćemo li imati proizvođača u Hrvatskoj, koji je u hrvatskom vlasništvu barem većinom ili dobrim dijelom ili ćemo uvoziti iz inozemstva. Bojim se da idemo ka tome da će se dogoditi upravo ovo drugo o čemu sam govorio. Slično nam se dogodilo i sa rafinerijama. Rafinerija u Sisku je potpuno zatvorena, u Rijeci je u remontu, ali sa puno manjim kapacitetima će moći raditi dalje. Bojim se da se slično neće dogoditi i Petrokemiji. Vidjeli smo što se dogodilo našim šećeranama. Dakle, od tri šećerane koje su postojale u Hrvatskoj dvije su zatvorene, jedna je opstala ali više kao pakirnica. I moj je strah da Petrokemija u Kutini neće na kraju postati samo pakirnica gnojiva kojeg ćemo uvesti iz Turske ili iz neke druge države. Dakle, važnost Petrokemije za našu poljoprivrednu proizvodnju je od iznimnog značaja i tu se slažem sa kolegom Vukasom. Možda bi bilo dobro imati tematsku sjednicu Odbora za poljoprivredu na licu mjesta i čuti i od samih vlasnika, radnika sindikata kakva je situacija. Jer u pravilu jednom kad gasite proizvodnju ona se vrlo, vrlo teško ponovo pokreće. To je jedan segment. Drugi segment je i što Petrokemija znači za lokalnu zajednicu, dakle za grad Kutinu i okolicu, ljude koje zapošljava, obitelji koji žive od rada u Petrokemiji itd. Dakle, imamo i ovaj proizvodno poljoprivredni segment i aspekt, imamo i onaj socijalno društveno ekonomski aspekt. Mislim da je to nešto što nas treba brinuti. Evo čuli smo danas od državnog tajnika da je plan Vlade ponovo pokrenuti proizvodnju, povećati kapacitete. Ja se zaista nadam da će to tako i biti, da kažem da nećemo gledati ponovo ponovo scenarij iz Siska ili iz Virovitice ili iz Osijeka. I na kraju i završio bih s tim. Dakle, mineralni sastav tla je nešto na što trebamo posebno obraćati pažnju. Svakako kvalitetno, dobro gnojivo je jedan od preduvjeta za to kako bi zaista kružno gospodarstvo moglo realizirati svoj puni potencijal kako bi mogli zaštititi okoliš. Dakle, ne iscrpljivati naše tlo, imati plodored u kojem bi dobivale najveće prinose. I na kraju i našim građanima omogućili zdrav obrok, zdrav proizvod sa naših polja. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Repliku ima poštovana zastupnica Vukovac. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Hajduković, da li vas žaloste ovakve rasprave u kojima kao svi razumijemo da je uništen stočarski sektor u Republici Hrvatskoj, pa onda sve to skupa ima dalekosežne posljedice na cjelokupno društvo, pa smo onda svi empatični, ronimo suze ali kad treba poduzeti nekakav konkretan politički potez i primjerice evo dodijelit zemljište stočarima koji proizvode, a nemaju dovoljno površina da bi nahranili svoju stoku prvenstveno govorim o kravama u proizvodnji mlijeka e onda kalkuliramo, kalkuliramo da li bi onda, da li je to uopće politički oportuno, da li ćemo izgubiti izbore ili slično, pa onda zapravo 20 i nešto godina ništa ne mijenjamo ali i dalje kao ronimo suze. Zahvaljujem. prije svega demografski. Ono malo ljudi što je ostalo umjesto da im pomažemo, umjesto da sačuvamo ono malo stočnog fonda što nam je ostalo čini se da nas za to na kraju dana nije briga. Kako sam rekao zemlja je osnovni resurs u poljoprivrednoj proizvodnji, raspravljali smo ovdje i o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu kojim se i dalje ne ide u dobrom smjeru i zemljištem se ne barata dobro. I zaista je tragedija, ja nikad nisam mislio da u Slavoniji nećete moći naći svinjče, ne možete ga kupit baš da hoćete, baš da nudite ne znam koju cijenu jednostavno nema. Kako smo šutjeli gromoglasno kad su se zatvarale šećerane, nema proizvodnje šećera u Hrvatskoj pa tako možda sad, šta će nam proizvodnja gnojiva, šta će nam mlijeko i onako ćemo sve uvozit na kraju. Hvala vam lijepa. Poštovani zastupniče Hajduković. Ima, morate poć u mjesto Soljani kraj Vrbanje i tamo ćete al morate se dosta ranije najavit, berem recimo negdje u lipnju za prosinac, ali i tamo kad dođete će vam seljaci reć imamo 15, 20, 30 komada radili bi deset puta više ne možemo dobit zemlju. Dakle, to je taj problem. Ja ću vas naime pitati nešto drugo. Kvalitetno, odgovorno i racionalno gospodarenje otpadom, prvenstveno biootpadom moglo bi uz naravno pretpostavke da imamo sortirnice i adekvatne kompostane bitno doprinijeti ako možemo naravno kompost gledati i kao gonjidbeni materijal vidno doprinijeti našim kapacitetima, ali činjenica je da se u Hrvatskoj u većini jedinice lokalne samouprave biootpadom, prvenstveno to možemo vidjeti na primjeru glavnog grada, izuzetno loše ili gotovo nikako upravlja. Domagoj (Socijaldemokrati)** Pa kolega Dretar sad ste dotakli jednu temu o kojoj bi mogli vjerojatno imati jednu posebnu višednevnu raspravu, a to je gospodarenje otpadom. I jasno da se biootpad itekako može koristit kao što i stajski gnoj, možda najprirodnije gnojivo je upravo stajski gnoj. No ono u čemu je problem što više stočnog fonda nemamo, nemamo tko će proizvesti taj stajski gnoj. I ja se apsolutno s vama slažem, u nekoj široj strategiji gospodarenja otpada ovo bi zasigurno trebao biti jedan od elemenata koji će biti ključan. No nažalost, dobro ste primijetili da to gotovo nigdje u Hrvatskoj ne funkcionira odnosno funkcionira jako slabo, ljudi su o tome loše informirani, needucirani. Jedino što zaista

tu smo pogriješili prilikom raspodjele poljoprivrednog zemljišta u startu. Vodu imamo ali u navodnjavanju nismo dostatni zemljama EU, sjeme manje-više uvozimo, kako sad stvari stoje uvozit ćemo i gnojivo. Međutim, mene tu zanima gdje je tu poljoprivrednik, gdje je tu osoba koja se da i ovo sve skupa napravimo će se baviti sa poljoprivredom kad sami znamo u sektoru da smo došli do toga da bez uvoza radne snage pitanje da li bi uopće hoteli mogli funkcionirati. Pa me samo zanima da li kad za 20, 30 godina definiramo zemlju, vodu, sjeme, gnojivo da li će imati osoba u Hrvatskoj koja će se baviti poljoprivredom ili ćemo nažalost imat uvoznu radnu snagu koja će malo pomalo preuzimati naše OPG-e i raditi hrvatsku zemlju? Evo moje je pitanje vama. **Reiner, Željko Da, kolega Vukas kako stvari izgledaju iz današnje perspektive vjerojatno će nažalost tako i biti, naš ruralni prostor u pravilu demografski devastiran. Imate jako puno tzv. starih domaćinstava, znači ljudi treće životne dobi koje se potpomažu poljoprivredom, imate jako malo zapravo onih pravih proizvođača ako ćemo uzeti konkretan broj. I ono što je zapravo najgore je ta ogromna nesigurnost koju ti ljudi proživljavaju, dakle doslovno od sjetve do sjetve, od žetve do žetve, hoće li imati dovoljno repromaterijala, hoće li imati dovoljno sjemena, kome će i kada i kako plasirati svoj proizvod to su sve pitanja na koja nemamo ustavljene odgovore i oni zapravo iz godine u godinu se moraju o tome brinuti, a to su im neka osnovna pitanja, znači da bi mogli posijati, da bi mogli požnjeti i onda svoj proizvod plasirati. Dok nemamo odgovore na ta pitanja bojim se da će brojke i dalje padati.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Stipan Šašlin, izvolite.

Hrvatskog sabora.

u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite.

Hvala g. predsjedavajući, poštovani g. državni tajniče, kolegice i kolege. Pa pred nama je još jedan zakon kojim se usklađuje praktički hrvatsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU, a sve u cilju pravodobne provedbe Uredbe EU 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća od od 5. lipnja 2019.g.. Naravno da dio propisa odnosno da i dalje ostaje dio nacionalnog zakonodavstva na snazi vezano uz dostupnosti neusklađenih gnojidbenih proizvoda na jedinstvenom tržištu. Ono što je najčešće pitanje odnosno što se najčešće postavlja pitanje vezno uz gnojidbene proizvode jeste pitanje količina tih odnosno gnojidbenih proizvoda po jedinici površine. Naime prekomjerna upotreba ovih gnojiva može dovesti do degradacije tla, tako npr. velike količine gnojiva negativno utječu na zbijenost tla, pa može doći čak do toga da se pojedine poljoprivredne kulture na pojedinim površinama uopće više ne mogu ni sijati zbog zbijenosti tla, npr. šećerna repa i još neke, neke kulture koje, koje traže rahlija odnosno lakša tla. S druge strane jednostavno bez umjetnih gnojiva ne ide, vi morate imati produktivnost, morate imat određene prinose po jedinici površina da bi ta proizvodnja bila rentabilna, jednostavno bez, bez toga ne ide. E sad se postavlja pitanje kako to izbalansirati, kako na najbolji način postići taj omjer korištenja organskih odnosno anorganskih gnojiva i tu je jedini način da se ide sa analizom tla odnosno kemijska analiza tla da se provodi na određenim površinama sukladno vremenskim periodima neophodnim jel i to su i to je sada i zakonski regulirano, ali i brojne županije, poglavito na području Slavonije su to prepoznale među kojima je i Osječko-baranjska županija, pa se upravo ta analiza tla stimulirala odnosno na neki način pomagalo se poljoprivrednim proizvođačima da vrše tu analizu kako bi smanjili nepotrebne troškove, nepotrebnu prekomjernu gnojidbu, a s druge strane kako bi opet kažem osigurali adekvatne prinose na svojim površinama i rentabilnost proizvodnje. Drugo pitanje koje je vezano također uz, uz ova gnojiva je pitanje organskih gnojiva odnosno prije svega mislim na stajski gnoj, mogućnosti da na neki način nadomjesti ova anorganska gnojiva, ovaj naravno tu je problem stočarskog fonda odnosno stočnog fonda koji je nažalost nedostatan, ali je i Vlada RH prepoznala taj problem i upravo shvatila i na razne načine potiče upravo stočarsku proizvodnju odnosno stočarstvo kao jednu od najznačajnijih, jedan od Dokaz tome je i ovaj najnoviji paket mjera koji je usvojen, ukupne vrijednosti 41 milijuna eura, koji je najvećim dijelom, a to je 26 milijuna eura od tog paketa predviđeno upravo za i kompenzacije odnosno za stočarsku i biljnu proizvodnju. Prema tome, ukoliko poljoprivrednici iskoriste ta sredstva, a vjerujem da hoće na adekvatan način, na neki način će se, na neki način će se anulirat i taj, i taj problem. Ono što danas ovdje niko nije spominjao, mislim da je vrlo, vrlo bitno za reći. Svi vole govoriti o poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji, međutim niko ne govori o tome, o stvarnom stanju, primjerice sada usjeva, naših jesenskih usjeva na poljoprivrednim površinama, poglavito u Slavoniji i Baranji tamo, možemo reći zaista da su trenutačno stanje usjeva je više nego dobro, zima je bila relativno blaga, agrotehnički rokovi su ispoštivani, agrotehničke mjere su ispoštivane i ukoliko ne bude nekakvih većih oscilacija u ne znam nekakvim sušnih periodima itd., možemo očekivati jednu prosječno dobru i kvalitetnu žetvu. Isto tako tijek priprema za proljetnu sjetvu teče u redu, evo upravo ovih dana sam bio na terenu doista vidio jako puno poljoprivrednici vrše pripremu za sjetvu, prvenstveno šećerne repe, ne osjeća se nedostatak niti umjetnih gnojiva,

htio sam zapravo dvije stvari vam reć, prva je da je naša županija Osječko-baranjska zaista ima čitav niz dobrih projekata, neki od njih su orijentirani na poljoprivredne poduzetnike, ali ono što je tu loše jest što je to iznimka, a ne pravilo. Mislim da bi se sve jedinice regionalne i lokalne samouprave trebale više aktivirati i uključiti po uzoru recimo na našu županiju koja kažem ima puno dobrih projekata, recimo i onaj „Od polja do stola“, prehrane u svim osnovnim školama itd., druga stvar je da kod gnojiva trebamo paziti na sastav zemlje jer nije svaka zemlja ista niti se svaka može navodnjavati. I to kad stalno pričamo o navodnjavanju neke zemlje, sastav nekih zemlje je takav da se jednostavno navodnjavati ne može, pa tako i kod nas. Dakle, nije ista zemlja u Baranji, nije ista zemlja oko Vukovara, nije ista zemlja oko Broda, dakle tu isto postoje razlike kao i sastav mineraloški tla na što treba obratiti pažnju. Hvala g. predsjedavajući. Pa hvala kolega Hajduković na ovom pitanju drago mi je doista da ste to postavili pitanje, činjenica je da Osječko-baranjska županija je pretežito poljoprivredna odnosno poljoprivredu prepoznala kao svoju stratešku granu, oduvijek je to i bilo i normalno da veliki broj mjera je vezan upravo za poljoprivredu. Kažete da je to iznimka, pa nije iznimka mislim da je slična situacija i u Vukovarsko-srijemskoj i u Brodsko-posavskoj županiji, međutim ne možemo očekivati da da u Splitsko-dalmatinskoj županiji ili ne znam Šibensko-kninskoj da budu takve mjere kao što su ovdje, znači tamo su jednostavno druge grane prioritetnije od turizma itd., dok evo kažem u Osječko-baranjskoj županiji je niz tih mjera od regionalnog distribucijskog centra znači pomoć našim voćarima, povrtlarima itd. jer poljoprivreda je oduvijek bila glavni izvor prihoda u Slavoniji. Hvala vam lijepa. Sada će govoriti poštovani zastupnik Nikša Vukas. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa kolegicama, malobrojni kolegice dvije i tri kolege sve vas pozdravljam. Pa evo kao i što smo komunicirali cijelo cijelo vrijeme u ovoj točki o Zakonu o gnojidbenim proizvodima ono što sam rekao i na samome početku kad uđemo u sam zakon i i vidimo šta je sa zakonom predviđeno i tu se možemo u većini dijelova složiti u nekima ne, ali u većini možemo da treba to definirati i da se treba napraviti neki neki okvir kako se ti naši proizvodi trebaju obilježavat, stavljat na tržište, uzrokovat itd.. Kroz raspravu o bilo kojoj temi je li to tema o gnojivima, jel to tema o kvaliteti hrane, tema o poljoprivrednom zemljištu općenito razgovaramo o stanju hrvatske poljoprivrede i koji su gorući problemi hrvatske poljoprivrede. I dobro je da u pojedinim županijama ta ulaganja se rade, međutim loše je kada se napravi veliki logistički centar i hladnjače da mi sa domaćom proizvodnjom ne možemo popuniti kapacitete. Znači s jedne strane treba pozdraviti da se to napravilo, a opet s druge strane je tužno i žalosno i ovaj zadnji logistički centar što se napravio u Osijeku pohvala i tu malotko bi rekao da kad se napravi hladnjača da je to loše, to je dobro i to je odlično, ali međutim što je loše da mi domaćom proizvodnjom ne možemo popuniti te kapacitete. I to je ono što ja cijelo vrijeme pričam o hrvatskoj poljoprivredi, da ulažemo ogromne novce, a da proizvoda

da pomognemo tim našim ljudima koji još uvijek imaju volje i želje baviti se sa poljoprivredom, to su mali OPG-ovci ako smo ih u startu zakinili sa raspodjelom poljoprivrednog zemljišta, ako smo ih zakinuli sa time jer ne mogu biti konkurentni kao što mogu strani trgovački lanci uvozom poljoprivrednih proizvoda iz zemalja EU nije to više ni uvoz nego slobodan protok roba, prema tome ajmo jednom sagledat šta moramo napraviti da tim stvarno našim poljoprivrednicima pomognemo da zadržimo proizvodnju. Ali šta strateški moramo napraviti da bi bili samodostatni? I tu sam imao primjedbe na onu zadnju Strategiju o poljoprivrednoj proizvodnji gdje sam rekao da je strategija super, da je dobro napisana, da se toj strategiji nema šta zamjeriti, međutim da ta strategija se ne može predočiti na trenutačno stanje hrvatske poljoprivrede i da je to strategija za jednu Austriju, jednu Njemačku, jednu Francusku, međutim za Hrvatsku nije. Imamo sada Slavoniju koja muku muči sa načinom i plasiranjem svojih proizvoda, imali smo veliko poskupljenje pekarskih proizvoda, ne vidim da je pšenica to pratila, prema tome kada otiđete danas u jednu pekarnicu to je poražavajuće koliko košta kilo kruha, mislim da sam i tad imao repliku državnom tajniku da smatram da kruh ne bi smio koštati 12, 13, 14 kuna da jednostavno kad bi sve parametre u Hrvatskoj uzeli šta treba za proizvodnju kilograma kruha onda bi došli da ne bi smjelo to bit više od 7 do 8 kuna, međutim kad vi pogledate za te novce to ne možete kupiti. Kao što sam javno pozvao predsjednicu saborskog Odbora za poljoprivredu koja se hvali sa bezbroj tematskih sjednica, ono to je već više od možda i od 70, 80 da napravi sad tematsku sjednicu o stanju Petrokemije u samoj Petrokemiji, da pozove ministra gospodarstva, ministricu poljoprivrede dvoje privatnih vlasnika INA-u i PPD i sindikati iz Petrokemije pa da vidimo šta se događa jer kako stvari stoje ove količine koje ste rekli 9.000 tona i 15.000 tona MPK-a 15,15,15 i uree koliko bi trebalo dana da dođemo do 450.000 tona koji su potrebni za hrvatsko tržište, al nisam htio replicirat da smo već sada zakasnili jer ljudi su mineralna gnojiva kupili u 12. mjesecu, 11. mjesecu pa čak u 1. mjesecu su već izgorili ako ga nisu kupili jer ne mogu to sebi dopustiti, prema tome

Poštovani zastupniče, evo danas smo doživjeli tu kritike od kolegice koja je u vladajućoj koaliciji da o poljoprivredi govore ljudi koji se poljoprivredom ne bave, koji ne znaju kolko krava ima nogu. Ja osobno mislim da to takva kritika ne stoji i da nije u redu jer to što netko se ne bavi poljoprivredom ne znači da ne vidi kako poljoprivrednik pored njega živi jer svi manje-više odlazimo na OPG-ove, poznajemo te ljude, sa njima razgovaramo i znamo što i kako to sve skupa izgleda kod njih u njihovom domaćinstvu i na njihovom gospodarstvu. Ja konkretno ja se bavim i rekreativno imam nešto malo vinograda i nešto malo voćnjaka pa znam što kako to sve izgleda skupa i kakve su cijene. I mogu vam reći da sam bio zaprepašten kad sam neki dan došao u trgovinu i tražio sam vreću umjetnog gnojiva i bilo mi je rečeno da umjetno gnojivo ne mogu kupiti ispod 25 eura i jednostavno sam odustao od te kupnje jer je neisplativo kupovati gnojivo po toj cijeni. Pitam vas što će biti sa poljoprivrednim gospodarstvima ukoliko će takva cijena ostati i ukoliko oni neće moći kupovati po povlaštenim cijenama? Pa šta će se dogoditi? To se dogodilo i sa cijenom plavoga dizela koja je sad stala, ali je još uvijek skupa. To se dogodilo sa cijenom sjemena i to se dogodilo sa cijenom gnojiva. Sjeme ne mogu izostavit jel neće biti ništa, ljudi će smanjivati kilograme po jedinici površine što će u konačnici rezultirat manjim prinosima i to je nešto što je najmanje dobro jer onda će opet biti velika lova se ulaže u poljoprivredu, a prinosi su sve manji i manji. A što se tiče kolegice da se ne zna koliko krava ima noga ili čuli smo tu belgijsko bijelo govedo, ja znam za belgijsko plavo za belgijsko bijelo ne znam, poljoprivredom sam se bavio kao tehnolog 15 godina i vjerujte mi muka mi je kad o poljoprivredi moram pričati jer imamo sve uvjete, imamo novce, ne prigovaram nikome da se niko ne trudi, ali rezultat se ne vidi jer mi nismo samodostatni zastupnica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega govorili ste u svom izlaganju o tome koliko je zapravo ostalo onih ozbiljnih proizvođača, u Hrvatskoj se kalkuliralo da imamo oko 200.000 OPG-ova, međutim što nama znači OPG-ovi koji su registrirani primjerice u Zagrebu, nabave svoju

OPG-ova pomoć u nabaci umjetnog mineralnog gnojiva, međutim prijavilo ih se tek 37.000 od toga je manje od 30.000 doista uspjelo i ostvariti ta sredstva. Vi se bavite poljoprivredom i jako dobro znate je li uopće proizvodnja moguća sa smanjenim odnosno bez umjetnih gnojiva, pa da li vama ova brojka od realiziranih 30-ak i manje zahtjeva govori da je zapravo upravo toliko ostalo onih koji mogu živjeti …/Upadica Reiner: Hvala./… i koji se bave dalje poljoprivredom …? Pa nisam znao moram vam priznat da nisam znao za taj statistički podatak, ali to je poražavajuće jer znači i kad nudiš nešto toliko se malo ljudi apliciralo što znači da je pokazatelj da je pravih OPG-ova koji se stvarno bave proizvodnjom koji ne kupuju preprodaju i koriste OPG samo samo kao brend da mogu trgovat onda taj je broj stvarno poražavajući. Ono što bi mi trebali OPG-ovima pomoć, a u startu nismo prilikom raspodjele poljoprivrednog zemljišta i svim nekim tim prikrivenim mjerama gdje država mora donijet stratešku odluku da želi pomoć svojim malim OPG-ovima to je izostalo. S druge strane svjedočite prije dva, tri mjeseca kolika se panika digla kad je šeik u Nizozemskoj odjedanput preko noći postao vlasnik Fortenove, nije tu bitna Fortenova, ali su bitne tisuće i tisuće hektara poljoprivrednog zemljišta koji stoji iza toga, prema tome to je dokaz da mi strategije o poljoprivredi nemamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik na divljajuće cijene repromaterijala u poljoprivredi u ovom slučaju gnojiva još prošle i pretprošle godine i prije početka rata u Ukrajini i nakon njega i od onda cijene gotovo nezaustavljivo i stalno su u rastu. E sad, prije smo možda mogli kontrolirati barem donekle dok smo imali vlastitu proizvodnju gnojiva ovdje u Hrvatskoj. Što mislite ako se u jednom trenutku ugasi proizvodnja mineralnih gnojiva u Hrvatskoj i ako budemo morali uvoziti odnosno samo prepakiravati robu ovdje,

Ali što se tiče same Petrokemije ona je zatvorena, znači ona još uvijek ovo sve što ide to će ić za jesensku sjetvu, ali uvijek kada i državni tajnik replicira kaže i kolega Šašlin gnojiva ima dovoljno, pa niko ne spori da na tržištu hrvatskom gnojiva nema dovoljno, samo je pitanje koliko ima gnojiva koje je proizvedeno u Petrokemiji Kutina i koje će bit aplicirano prilikom poljoprivredne sjetve, to je moje pitanje, znači nitko ne nije doveo u pitanju da gnojiva neće biti. Znači uvijek će se nć uvoznik koji je zainteresiran da uveze gnojivo da ga preproda i u konačnici tu cijenu plati hrvatski poljoprivrednik, ali najviše plate hrvatske građani, a vidite kakva nam je cijena hrane. **Reiner, Željko Hvala g. predsjedavajući. Poštovani kolega Vukas, zaista cijenim vaše zalaganje za hrvatsku poljoprivredu i pratim vaše rasprave i diskusije, no nažalost u zadnje vrijeme sam zaključio da ste pomalo postali možda prekritični, zaista ispada da, da ništa nije u redu, da ništa ne valja, nekakvo crnilo. S druge strane vas osobno nema na Odboru za poljoprivredu, u zadnje vrijeme uopće gotovo da niste aktivni i onda se na temelju toga stječe dojam da se tu ne radi o stvarnom zalaganju za poljoprivredu nego o nekakvoj osobnoj promidžbi ovdje za govornicom itd. jel, idemo promovirat sebe i svoje nekakve političke stavove, a za poljoprivredu vas nije baš tolko bitno jel zaista na Odboru za poljoprivredu sve te teme koje mi ovdje raspravljamo puno puno detaljnije još na neki način razrađujemo, dajemo prijedloge itd., zato mi nije jasno zašto vas nema na tom odboru ako želite stvarno dobro poljoprivredi Hrvatske, hvala. Ja sam vam rekao, nisam ja kritičan, niti sam ja nešto crn nego ja samo iznosim neko trenutačno stanje, a vi me samo demantirajte ako sam ja o nečemu kriv. A i sam sam rekao da ne dolazim jer meni poljoprivreda nije PR, ja sam se poljoprivredom bavio u struci 15.g., nije mi to PR jer da mi je PR ja bi sazivao press konferencije, a to od mene niste vidjeli. Sazvat ću je sad za tematsku sjednicu za Petrokemiju, al ne dolazim na sjednicu odbora zato što je predsjednica to privatizirala i, i praktički je ispromovirala taj odbor kao neki njezin rad i jednostavno taj populizam i sve to skupa meni to ne treba, pratim raspravu, konkretne prijedloge uvijek dam, amandmane koje god damo manje-više nikad nećete prihvatit, kao ni što prošli petak niste prihvatili za 6 + 6. damo dobro i ono što damo dobro na odborima opet predsjednica pokupi kao nekakvu njezinu inicijativu, prema tome meni poljoprivreda nije natjecanje, ja vam kažem realno stanje kako je, a vi me demantirajte ako sam ja u krivu. Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Stipan Šašlin, izvolite. Hvala g. predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo na kraju na neki način da rezimiramo, znači ovim prijedlogom zakona usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU, a sve kako bi se omogućilo adekvatnu i pravodobnu provedbu Uredbe EU 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019.. Na snazi i dalje ostaje nacionalno zakonodavstvo radi dostupnosti neusklađenih gnojidbenih proizvoda na jedinstvenom tržištu u skladu sa nacionalnim odredbama obzirom na pred…, da predmetna uredba ne zamjenjuje isto. Ovim Konačnim prijedlogom zakona stavlja se van snage postojeći Zakon o gnojivima i poboljšivačima te će se postaviti pravila za stvaranje neusklađenih gnojidbenih proizvoda na tržište utvrđena na nacionalnoj razini. Također problem koji zahtjeva promjenu nacionalnog zakonodavstva je pitanje uređenja i stavljanja na tržište gnojidbenih proizvoda koji nisu predmet postojećeg Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla. Osim toga postoji potreba za iskorištavanjem recikliranih i organskih materijala u svrhu gnojidbe kao važan preduvjet za daljnju uporabu gnojiva proizvedenih iz takvih recikliranih ili organskih materijala i utvrđivanje usklađenih uvjeta za njihovo stavljanje na raspolaganje na cijelom unutarnjem tržištu. Takvo poticanje ciklusa hranjiva dodatno bi pospješilo razvoj kružnog gospodarstva i omogućilo resorsno učinkovitiju opću uporabu hranjiva, te istodobno smanjilo ovisnost Unije o hranjivima izvan odnosno iz trećih zemalja. Prelaskom na kružno gospodarstvo produljuje se životni vijek proizvoda, te istovremeno smanjuje količina otpada. Posljedice dosadašnjih obrazaca potrošnje na klimu i okoliš su velike, sprečavanjem stvaranja otpada, ekološkim dizajnom, ponovnom uporabom otpada i sličnim mjerama ostvaruje se ušteda uz istovremeno smanjivanje emisija stakleničkih plinova. Uvođenjem principa kružnog gospodarstva smanjit će se pritisak na okoliš, povećati sigurnost nabavke sirovina i konkurentnost, a potrošači će imati dugotrajne, otpornije i vrijednije proizvode. Stoga bi područje primjene tog usklađivanja trebalo proširiti kako bi obuhvatilo reciklirane organske materijale. Određeni proizvodi upotrebljavaju se zajedno sa gnojivima kako bi poboljšali učinkovitost ishrane bilja, što ima pozitivan učinak smanjenja količine upotrjebljenih gnojiva, a time i njihov utjecaj na okoliš. Kako bi se olakšalo njihovo slobodno kretanje na unutarnjem tržištu to bi usklađivanje trebalo obuhvatiti ne samo gnojiva odnosno proizvode namijenjene ishrani biljaka biljaka hranjivima nego i proizvode namijenjene poboljšiva…, namijenjene poboljšanju učinkovitosti istih bilja. Ovim Konačnim prijedlogom zakona osigurava se slobodno kretanje na unutarnjem tržištu EU gnojidbenih proizvoda koji ispunjavaju uvjete za Uredbu EU 2019/1009 i nosi oznaku CE prilikom stavljanja na tržištu. Ovaj Konačni prijedlog zakona omogućit će stavljanje na hrvatsko tržište i gnojidbenih proizvoda koji ne nose CE oznaku. Proizvođači će imati mogućnost odabira načina na koji će stavljati gnojidbene proizvode na tržište primjenom Uredbe 2019/1009 kojom će omogućiti slobodno kretanje na jedinstvenom tržištu ili slijedeća pravila utvrđena na, slijedeći, pravila utvrđena na nacionalnoj razini i pridržavajući se pravila uzajamnog priznavanja prilikom plasiranja na tržište u drugoj državi članici EU. donošenjem predmetnog Konačnog prijedloga zakona očekuje se usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i zato će Klub HDZ-a podržati ovaj zakon,

kratko nekoliko riječi završno u ime našega kluba, dakle ustanovili smo, vjerujem da je zemlja, voda, sjeme i gnojivo ono što je za poljoprivrednu proizvodnju najpotrebnije i naravno zakon pred nama je zapravo usklađivanje našega zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Međutim, Međutim, u prošlom čitanju iznijeli smo neke primjedbe i prijedloge koji i nisu bili uključeni u zakon, odnosno nismo dobili dovoljno argumenata da promijenimo svoj stav od prvog čitanja kada smo bili suzdržani tako da ćemo to u ovom čitanju također ostati. Samo još jedanput da ponovim da nas brine situacija i sa Petrokemijom i mislim da bi bilo dobro zaista sazvati jednu tematsku sjednicu odbora ili delegaciju odbora koja bi otišla na lice mjesta, obišla Petrokemiju, razgovarala i sa vlasnicima i sa sindikatima i sa radnicima i procijenila kakva situacija zaista je, odnosno da dobije informacije iz prve ruke i od drugih vlasnika, dakle ne samo Republike Hrvatske budući da su većinski vlasnici INA i Prvo plinarsko društvo Zašto je to bitno? Pa sigurno zato ako prestane domaća proizvodnja mineralnog gnojiva, a to sigurno neće dovesti do pada cijena, dakle možemo očekivati u najboljem slučaju da će cijene ostati iste ako neće i rasti dalje, a budući da je gnojivo jedan od nezaobilaznih repromaterijala u poljoprivrednoj proizvodnji znači samim time rasti će i cijene hrane. To je nešto što trebamo barem pokušati spriječiti ako je ikako moguće. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti, a mi ćemo nastaviti sa radom u srijedu 29. ožujka. Najprije po običaju sa iznošenjem stajališta klubova zastupnika, a prva točka biti će Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2021. godini. Želim vam ugodan vikend!